Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації.

В залі зареєстровано 217 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у народної депутатки Коваль Ольги Володимирівни. Вітаю вас! Здоров'я, наснаги, успіхів, перемог і бути щасливою людиною! Вітаю від себе і від колег. Руслан Олексійович. Шановні колеги, згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Вірастюка Василя Ярославовича до складу депутатської фракції Політичної партії "Слуга народу". Вітаю! Дякую. Вітаю. Повертаємось до розгляду законопроекту. Шановні колеги, правка номер 435 Волошин. Ми знаходимось у питанні. Ні з процедури, ні з мотивів тут немає, шановні колеги. Волошин, 435-а. Дякую, Дмитре Олександровичу. Правка номер 435. Комітет пропонує її відхилити. Суть правки. Пропонується частину десяту статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" виключити. Чому пропонується виключити? Тому що передбачається встановити, що посади державних службовців Національної ради прирівнюються до відповідних посад державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України. Однак це не узгоджується з діючими положеннями статті 51 Закону України "Про державну службу". Тому і запропоновано положення виключити. І у зв'язку з цим я і прошу поставити правку на голосування. Дякую. Дякуємо, Юрію Івановичу. Ставиться на голосування 435 поправка народних депутатів Волошина та Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. 10:06:32 За-34 Рішення не прийнято. Наступна поправка 436, Павленко. Будь ласка.

Дякую. Шановний головуючий, я звертаю увагу вас, колег народних депутатів, що ми передали два листи від нашої фракції для Голови Верховної Ради. Перше. Що ми наполягаємо ми наполягаємо на врахуванні наших поправок, які були враховані редакційно і частково. Ми про це заявляли. Їх 94 штуки. Їх перелік у вас зазначений в даному листі, копія його знаходиться в президії Верховної Ради. Перше. Другий момент. Також ми наполягаємо на підтвердженні 27 поправок, які були враховані. І тому на сьогоднішній день, окрім цих 35, які залишилися від нашої фракції, просимо додатково розглянути 27 і 94. Чому наполягаємо на 94 поправках, які враховані редакційно і частково? Я під стенограму 15 числа о 14:28 звертав увагу на те, що відмінність поправок і основного тексту, вона несумісна з поняттям "врахована частково або редакційно", там відмінні поправки. Тому прошу також додатково розглянути після проходження цих поправок, 94 поправки. Дякую. 450 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний пане Голово. Ми продовжуємо роботу щодо вдосконалення Закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" вважаємо, що цей регулятор, він має бути важливим і дієвим гарантом забезпечення конституційного права громадян України на отримання правдивої інформації. Скажіть, будь ласка, як ми можемо говорити про виконання цієї функції Нацради, коли вже четвертий місяць не працюють три опозиційні канали, коли мільйони українців не мають можливості отримати правдиву інформацію щодо соціально-економічних процесів, які тривають тривають в Україні? Тому прошу поставити правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 438-у. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Дійсно, функція регулятора державного у сфері телерадіомовлення є надважливою, оскільки забезпечення законності у сфері медійного простору є надважливою в сучасних умовах. фундаментальне значення і конституційну цінність положення Конституції України про свободу слова, Національна рада має докладати всіх зусиль для того, щоб ця конституційна норма мала дієвий і ефективний характер. Тому ми пропонуємо, наполягаємо на врахуванні цієї правки і просимо поставити її на голосування. Дякую.

Дякую. Цією правкою, номер 440, пропонується частину одинадцяту статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" виключити. Цією правкою передбачено виключити положення щодо оплати праці працівників Апарату, оскільки словосполучення "достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків" носить оціночний, а не нормативний характер, що не узгоджується з вимогами правового визначення закону як нормативно-правового акту. Водночас Конституційний Суд також зазначив, що юридичну визначеність слід розуміти через такі складові елементи як чіткість, зрозумілість, однозначність норм права, право особи у своїх діях розраховувати на розумну та передбачувану стабільність існуючого законодавства та можливість передбачити наслідки застосування норм права. І тому прошу правку поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 440 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 10:12:44 За-81 Рішення не прийнято. Дякую, шановний головуючий, правка 445-а, на жаль, вона відхилена комітетом. Ми вчора на засіданні розглянули питання оплати праці керівництва і це питання вирішено, я впевнений, що дуже позитивно. І це дуже важливо, особливо це в період кризи економічної для нашої держави, надавати такі великі заробітні плати буде негуманно. Тому прохання поставити на голосування правку 445-у, взагалі частину дванадцяту її виключити. Прошу підтримати.

Дякую, шановний пане Голово, за надану можливість представити нашу поправку. На превеликий жаль, вона відхилена комітетом з невідомих причин. Але ж я хотів би наголосити на тому, що на Луганщині дуже багато територій в яких майже відсутнє українське мовлення, тобто простір медійний заповнюють іноземні мовники. Про яку державну політику, про її ефективність може йти мова, коли українські телеканали закриваються опозиційні, а цей медійний простір заповнюють іноземні мовники? Тому я вважаю, що це ганебна ситуація, яка має безпосередню загрозу інформаційній безпеці України і необхідно вжити негайних заходів з метою подолання ситуації. Дякую. Ставлю на голосування 445-у. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Суть правки. Пропонується частину десяту статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" виключити. Тому що стосовно державних службовців положення цієї частини суперечить положенням статті 50 Закону України "Про державну службу". Частиною шостою, якою передбачено, що порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, а також порядок преміювання державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України. мені дуже жалко, що цю правку не враховано, відхилено комітетом, але я прошу поставити правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 447 правку. Прошу визначатися та голосувати.

За-45 Рішення не прийнято. 448 правка, Колтунович. 10:16:54 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний пане Голово! Я хотів би вашу звернути увагу і шановних народний депутатів, що ми вчора з вами "збили" важливе питання, що стосується оплати праці членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Там фактично були записані кабальні норми: нагадаю по 90 тисяч 800 гривень заробітна плата на місяць, це тільки ставка, а її треба рахувати з коефіцієнтом мінімум 2. А це означає, що ви фактично вчора мало не легалізували кількасоттисячні заробітні плати на місяць. Однак, вчора, повертаючись на Комітет з економічного розвитку, дивлячись вже інший законопроект про Антимонопольний комітет, я бачу, знову коефіцієнти: 30 мінімальний прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Що це за абсурд такий від нинішньої влади? Чому Зеленський долає "епоху бідності", не починаючи з пересічних громадян України, а з вищих посадових осіб держави? Можливо, йому потрібно було на вибори йти і чесно сказати, що я буду піднімати заробітну плату Голові Антимонопольного

Я хотів би зосередити увагу знову на проблемі медійного простору Луганщини, зокрема територій, які близькі до лінії розмежування, і рівень представлення українських телеканалів, українських телерадіомовників в цьому просторі. Це має надважливе значення для стабілізації ситуації на Донбасі і відновлення миру в цій частині України. Але ж ми на сьогодні маємо протилежну ситуацію, коли простір заповнюється якимись європейськими каналами, які за рахунок того, що звільняється простір, заповнюють і вбивають непотрібну інформацію в уми наших співгромадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 449 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

"встановлення" додати слова "розміру посадових окладів". Тому що передбачено встановлення Кабінетом Міністрів посадових окладів працівників апарату Нацради, а не нормами цього закону. Оскільки саме такий порядок відповідає положенню Закону України "Про оплату праці" та Конституції України. І прошу зазначену правку поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 450 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка, Лукашев, 462-а. О.А. Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Я, користуючись можливістю озвучити нашу поправку, хотів би ще раз публічно звернутись до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про ту кричущу ситуацію, яка складається в медійному просторі на території Луганської і Донецької областей. український мовник не представлений в цьому просторі, і він заповнений іншими мовниками, ми не будемо зараз говорити, персоналізувати цих мовників, але це шкодить прямо державному суверенітету і національній безпеці України. Тому необхідно навести порядок в цій царині терміново. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 462 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

оплати праці членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Та норма, яку вчора понизили до 12 окладів, на сьогоднішній день важливо розуміти, що це не буде завершуватися цією цифрою. візьмете базову ставку, туди все одно ще зверху можна накидати досить пристойну цифру. Це перше. Для цього необхідно було б внести, коли будемо документ розглядати на повторне друге читання, наприклад, якщо він не набере голосів, врахувати це питання і унормувати питання оплати праці про це вищого керівництва наглядових рад, повторюю, і Національної ради з питань телебачення і радіомовлення для того, щоб в Україні не було цих цифр. Це перше. А друге – повторююсь і наполягаю на тому, що ми будемо і далі йти по поправках, які враховані частково і редакційно. І будемо наполягати на підтвердженні тих поправок, які були враховані комітетом, у першу чергу це членів комітету профільного. Дякую за увагу. Ставлю на голосування правку 463-ю Колтуновича. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. 10:23:48 За-44 Рішення не прийнято. Наступна правка 464, Шуфрич. Дякую, шановний головуючий. Ми фактично завершили дискусію щодо розміру заробітної плати працівникам секретаріату. Я, чесно кажучи, не зрозумів, чому була відхилена 443 поправка пана Руслана Стефанчука, який рекомендував прирівняти виплати секретаріату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до секретаріату Кабінету Міністрів України. Як компроміс це можна було б сприйняти. Чому така винятковість необхідна для працівників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення? Чим вони вищі за інших працівників інших секретаріатів, тому числі і Верховної Ради України? Тому це якесь неподобство, це вже якийсь хабар. І я хочу поставити відповідну поправку, яка була оголошена. Там ми просимо цифру 35 змінити на 45, щоб в разі відсутності мовлення під час COVID не закривалися мас-медіа. Ставлю на голосування 464 правку Шуфрича. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Наступна правка. Волошин, 465-а. Дякую, шановний головуючий. Дивіться. Для чого взагалі потрібен плюралізм думок в засобах масової інформації? Ну це, здавалось би, в принципі базове поняття, яке не треба пояснювати. Але навіть в прикладному контексті. Нам багато говорять про те, що там певні канали проводили більш патріотичну лінію, інші – менш патріотичну. Але це є надмірна делегізація, яка завдяки звуженню самого того, що можна говорити, вона штучно викривлює інформаційний простір. Ось зараз, як ми всі побачили, фактично немає можливості, і слава Богу, у чинної влади "пропетлять" і не виконувати Мінські угоди. Це вчора було абсолютно очевидним підсумком ключового саміту двох лідерів великих держав у Женеві. Але на наших телеканалах, які існують в Україні, вже тривалий час іде дискредитація цих угод. Тобто я вже не кажу, що влада мала, в принципі, якщо знала, що необхідне їх виконання, готувати ґрунт і готувати суспільство. Але хоча був би плюралізм на інших опозиційних каналах. Тому нав'язування однієї ідеологічної лінії може стати пасткою для саме тих, хто…

Шановний Головуючий. Шановні колеги! Ми продовжуємо роботу над даним законопроектом. Я коротко нагадаю, про що ж цей законопроект, які завдання він вирішує. Бо в самій назві говориться про створення незалежності даного конституційного органу – Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Насправді ж і через суть закону, і через ті поправки, які підтримані, створюється можливість, навпаки, контролю з боку влади за конституційним незалежним органом Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, оцей контроль і створення можливостей перетворення Нацради на караючий орган вводиться через ті зміни, які пропонуються в "Перехідних положеннях". Тому дана моя поправка спрямована на те, аби не дати можливість перетворити Національну раду з питань телебачення і радіомовлення на караючий орган, а все-таки щоб він зберіг... Ставлю на голосування 466 поправку народних депутатів Павленка, Киви та Колтуновича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 10:28:42 За-42 Рішення не прийнято. Наступна поправка 471. Але я дам слово голові комітету, тому що там є питання. Будь ласка.

520-у, я можу помилитися, ці правки відносяться до розділу, який був вилучений. Ми врахували правки колег, зокрема з деяких фракцій, з двох фракцій, і тому розділ законопроекту просто виключений. І ці правки відносяться до розділу, якого немає в законі Дякую, шановний головуючий. Тут ми просимо уточнити відповідне формулювання, а саме, слова "обставини" замінити словами "обґрунтовані обставини". І я думаю, що будь-який юрист підкаже, що така формулировка є більш чіткою. І, шановні колеги, я хочу сьогодні звернутися до влади і до монобільшості, до всіх народних депутатів України. Ми маємо реально оцінити то, що відбулося вчора – початок глобального діалогу між Сполученими Штатами та Росією. Заклик фактично вирішити і завершити конфлікт на Донбасі виключно шляхом виконання Мінських угод. І також хочу звернути на зауваження пана Байдена на неможливість тиску

За-42 Рішення не прийнято. Наступна поправка 538. Качний чи Лукашев, хто буде? Мороз, будь ласка. Дякую вам за надане слово. Правка 538. Я хотів сьогодні звернутися, як і мій колега пан Лукашев, до пана Потураєва. А що ж ми приймаємо ці ганебні закони, а в Донецькій і Луганській областях у нас немає українського мовника? 7 років ми незрозуміло що слухаємо і що дивимось. От сьогодні закрили канали, 3 канали, це канали, які там працювали. А замінили їх непонятно якими каналами європейськими. Якийсь "Аль-Джазіра" вещает там. Навіщо? Може, ви там лад наведете, і все-таки в кінці кінців ви зробите український мовник, і дасте каналам NewsOne, "112" працювати на даній території? Дякую.

За-40 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам, які були на врахування. Зараз, якщо хтось буде наполягати на правках на підтвердження. Геращенко. (Шум у залі)

Правка номер 3, Колтунович. Дякую. Вельмишановний пане Голово, як я вже казав, ми надали відповідні листи. Вдруге під стенограму повідомляю: щодо поправок на підтвердження і ті поправки, які враховані частково і редакційно, ми будемо наполягати на їх прийнятті. І чому ми ставимо поправки на підтвердження? Поправки на підтвердження ті, які були враховані комітетом, на наш погляд, оскільки цей закон взагалі є аморальним для свободи слова в Україні, він суперечить тим принципам свободи слова, які є в світі, ми наполягаємо, щоб кожна з тих поправок, ми їх дали відповідно в переліку, була поставлена на підтвердження. І спробуємо хоча б частково провалити для того, щоб десь модернізувати цей і осучаснити закон. Дякую за увагу. Позиція комітету. позиція комітету. 3 правка, вона врахована. 10:34:47 ПОТУРАЄВ М.Р. Вибачте, колеги, ми просимо, звичайно, підтримати правку, вона врахована комітетом. І це просто диверсія проти закону, ці намагання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 3. Комітетом врахована. Прошу підтримати та проголосувати.

За-254 Рішення прийнято. Правка номер 6, Павленко. Павленку включіть мікрофон. Шановний пане Голово, шановний доповідачу! Насамперед я хочу сказати, що недаремна була наша робота по розгляду детальному в другому читанні. І та заява, яка була оголошена головою комітету, про те, що вилучений розділ "Перехідних положень", де зокрема пропонувалося авторами ввести позапланові, безвиїзні перевірки як можливість тиску на будь-який незалежний засіб масової інформації і телерадіоорганізацію, – це серйозне досягнення і важлива перемога опозиції в рамках розгляду даного законопроекту. І я пропонував би поставити на підтвердження ще 6 правку. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 6. Комітетом вона врахована, ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. 6 правка. За-272 Рішення прийнято. 8 правка, Павленко. Так, пане Голово. Просив би поставити на підтвердження 8 правку. Дійсно, нам вдалося під час розгляду цього закону між першим і другим читанням, а також цією професійною і наполегливою роботою в залі Верховної Ради України добитися того, аби максимально прибрати всі негативні норми, які пропонувалися в даному законі. І щодо посилення каральної функції Національної ради, і щодо посилення впливів і фактично перетворення її на підрозділ одного з органів влади, а не на незалежний конституційний орган. І з точки зору захмарних заробітних плат, які пропонувалися членам

Позиція комітету в тому, що ця правка дуже важлива для закону, це чергова диверсія з намаганням його підірвати. Тому просимо її підтримати. Дякую. Шановні колеги, готові до голосування? Я ставлю на підтвердження 8 поправку авторства Кравчук і Потураєва. Комітет пропонує врахувати. Тому прошу підтримати та проголосувати.

на жаль, даний законопроект є диверсією проти основ державності і конституційного ладу країни. Тому що, коли ви намагаєтесь законодавчо руйнувати конституційні органи, руйнувати систему стримувань і противаг, нав'язувати різного роду лобістські ініціативи з тим, аби проводити якісь свої політичні чи інші інтереси, на мій погляд, це є диверсія влади проти державності. Опозиція в свою чергу сьогодні стоїть на захисті незалежності, на захисті Конституції, на захисті можливості розвиватися країні як демократичній країні – країні, де поважаються права і свободи людини і громадянина і де є верховенство права. І це ключова місія, з якою ми так так активно працювали над даним законопроектом. Дякую. І прошу поставити 40-у на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я можу зразу підряд поставити їх, так? Дякую. В мене прохання було 40-у і 44-у, тому не махайте рукою, Олександр Сергійович, я їх ставлю по порядку. Шановні колеги, ще раз, прошу підготуватися. Я ставлю на голосування 40 поправку спочатку на підтвердження, вона була врахована комітетом. Тому прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Рішення прийнято. І одразу ставлю так само 44 поправку, вона також була врахована комітетом. Тому прошу підтримати та проголосувати. За-306 Рішення прийнято. Наступна поправка, по якій… – це 59-а. Я правильно розумію? Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ну зараз дійсно відбувається дуже серйозний етап, я абсолютно змушений констатувати, що відчуття реальності у монобільшості відсутнє. Дивіться, ми зараз посилюємо повноваження Нацради в яких питаннях – в питаннях тиску на журналістів і на фундаментальний принцип демократії і свободи слова. Навіть після вчорашньої зустрічі, яка відбулася в Женеві і після зустрічі пана Байдена у Великобританії і на саміті НАТО в Брюсселі, не є відчуття реальності у влади, що світ змінюється, і що сьогодні такими діями ви фактично ізолюєте себе від нормального спілкування з зовнішнім світом. Тому прошу вас, схаменіться, відчуйте власну відповідальність, голосуйте не за конверти і не за вычеты за те, що не проголосував, а по совісті і для людей за демократію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 59 поправку, комітет її врахував. Тому прошу підтримати та проголосувати. За-308 Рішення прийнято. Наступна поправка 111. Нестор Іванович буде, да? Будь ласка, Нестор Іванович. Шановні колеги, я продовжу свою тезу, що зараз треба було зробити на місці влади – терміново закликати дипломатів з великим досвідом. Я пропонував би Чалого Олександра Олександровича, я пропонував би Костянтина Грищенка. І щоб вони, як незаангажовані дипломати найвищого рівня, дали пораду (до речі, спеціалісти саме по відносинам із Сполученими Штатами), дали реальну оцінку Президентові України того, що відбулося. Тому що вчора відбулася, повірте мені, дуже серйозна зміна в розкладі сил в світі. І якщо ми будемо, якщо українська влада, вибачте, ми то знаємо точно, як треба діяти, як опозиція, але якщо українська влада буде і далі штовхати це в НАТО, оце премося туди, куди нас не чекають, то ми будемо ізольовані і фактично залишимо Україну і українців в біді. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 313 поправку. Комітет її врахував. Тому прошу зал підтримати та проголосувати. За-306 Рішення прийнято. Нестор Іванович, така довіра залу до комітету. Може, ми не будемо цим займатися, Нестор Іванович? Будемо, да? Тоді 177-а. Будь ласка, Нестор Іванович. Пане Руслане, це для історії. Я розумію, що та інформація, яка зараз розповсюджується журналістами, визиває бажання мститися їм за те, що вони починають відверто говорити про конверти, які роздають щомісяця, про штрафи мінус тисяча доларів за те, що депутат не проголосував. Так про це говорять журналісти. І сьогоднішнє голосування, інакше як помсту журналістам, відносно яких зараз реально буде реалізовано тиск і пригнічення їхньої діяльності, я, на жаль, інакше це розглядати не можу. І мені прикро, що замість того, щоб працювати в межах Конституції, боротися з корупцією, дехто побажав очолити корупцію. А коли журналісти про це почали говорити, то сьогоднішнє голосування є демонстрацією жорсткої помсти і розправи з журналістами та свободою слова через посилення повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Дякую. Шановні колеги, ставиться на підтвердження 177 поправка. Прошу підтримати та проголосувати.

Кого ми зараз посилюємо? Зараз посилюємо тих, хто фактично бореться і знищує свободу слова в Україні. Ми даємо їм можливість проводити безпідставні позачергові перевірки, які зараз пригнічують журналістів, які не дають їм вільно працювати. Це фактично скрита цензура на право висловлювати свою власну думку. Я ще раз хочу підкреслити, у нас законами України передбачена відповідальність щодо порушення закону з боку журналістів, кримінальна відповідальність, відповідальність цивільна в межах позовів до суду. Навіщо зараз посилювати каральні міри відносно наших журналістів, масмедіа і свободи слова? Дякую за увагу. Ставлю на голосування 213 поправку. Комітет її врахував. Прошу підтримати та проголосувати. За-275 Рішення прийнято. Наступна поправка 313. Нестор Іванович, будь ласка. Дякую. Я розумію, чому за цей закон голосує монобільшість. Ну по-перше, партійна дисципліна. По-друге, говорять журналісти – конкретні конверти. А от мені цікаво, чому за ці поправки на підтвердження голосують окремі фракції опозиції? Яка там зацікавленість? Тому що я бачив, коли один із яскравих представників опозиції поставив дуже слушну поправку, то вдалося її врахувати. А зараз таке "підмахування" владі наводить мене на роздуми, що принципи свободи слова, права журналістів є абсолютно другорядними для тих, хто на ефірах багато про це говорить. Зараз ви маємо можливість захистити права журналістів, залишивши в чинній редакції той закон про Національну раду, який і так є доволі суровим, і не проголосувавши за цей закон і поправки. Дякую. Ставлю на голосування 213 поправку. Комітет її врахував. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Цей закон і ця вся наша запекла боротьба довкола внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", так повністю лягає в контекст "кінця епохи бідності" для посадовців цієї Національної ради. Тобто коли народ ледь-ледь кінці з кінцями зводить, коли коли зубожіння шаленими темпами прогресує в Україні, ми тут намагались надати їм захмарні зарплати для того, щоб вони і надалі виконували вказівки влади щодо формування антиконституційного режиму цензури і утиску незалежних ЗМІ. Це ганебна практика і ні про яку європейську і євроатлантичну інтеграцію не може іти мова за таких умов. 382 правка. Комітетом підтримана та врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-273 401 правка. Лукашев. Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Знов-таки давайте згадаємо ці ганебні факти нападів на журналістів, фізичної загрози, вбивства журналістів. І коли ми чуємо на сьогодні від влади, що за каденції цієї влади ще нікого не вбили, то нам що необхідно радіти чи молитись, щоб нікого і надалі не вбили? І коли закривали опозиційні канали NewsОne, ZIK, "112", то Нацрада прямо це підтримувала, розповідаючи нам якісь байки про інформвійська, про загрозу інформбезпеці. А насамперед що вийшло – що народ позбавлений чути правду про ту політику, яка провадиться, про реальний стан соціально-економічних процесів, який є в Україні. Тому ми наполягаємо на тому, щоб поставити цю правку на підтвердження. Дякую. Ставлю на голосування 401 поправку. Комітет пропонує її врахувати. Тому теж прошу підтримати та проголосувати.

Я ще раз акцентую увагу на тому, що політика у сфері медійного простору і утиски незалежних ЗМІ, закриття опозиційних каналів, позбавлення українських громадян їх конституційного права на отримання правдивої інформації, згортання демократичних стандартів і згортання гарантій свободи слова в Україні не може ніяким чином асоціюватися з тими деклараціями і з тими вже конституційними положеннями щодо європейського руху і євроатлантичної інтеграції України. Тому я вважаю, влада має почути опозицію і українських громадян і не дати продовжити це свавілля. Дякую. Ставлю на голосування 419 правку Лукашева. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Шановні колеги, ми якось не помітили цей потужний меседж від Управління Верховного комісара Організації який було надано Україні після закриття у лютому опозиційних каналів. І в ньому зокрема, в цьому звіті моніторингової групи було зазначено про невідповідність цього рішення фундаментальним принципам верховенства права і гарантування прав людини, оскільки рішення є необґрунтованим, є непропорційною реакцією влади і прийнято всупереч правилам 430 правка. Позиція комітету. оскільки ця дискусія немає нічого спільного взагалі зі змістом правок, я скажу свою позицію як голова комітету. От у нас питали, коли закінчиться епоха бідності? Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і мусимо йти повільно і знищувати вас політично разом з усіма іншими фракціями цього парламенту. Ось, коли закінчиться епоха бідності і епоха брехні. Не кричіть, будь ласка. 430 правка. Прошу підтримати та проголосувати.

Займіть свої місця, будь ласка. Займіть свої місця, будь ласка. (

Шановні колеги, будь ласка, сядьте на місце.

Сядьте, будь ласка. Шановні колеги, всі присядьте, будь ласка.

сприйняті як образа і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. (Оплески) Я переконаний, що Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії, тим більше – на насильство. Сподіваюсь, що всі фракції будуть працювати на благо України і тільки зміцнювати довіру до парламенту і кожної депутатської фракції і групи. Переконаний, всіх вас… Колеги, якщо, вибачте, так мене сприйняли, ще раз вибачаюсь. Емоції іноді зашкалюють. Точно не мав цього на увазі. Вибачте ще раз. Шановні колеги, я хотів би до всіх звернутися в цій залі. Давайте думати, що ми і коли говоримо. До всіх, до всіх! На нас дивляться люди, які нас сюди обирали. Щоб нам не червоніти після цього на вулиці, коли додому повернемось або каденція завершиться. Повертаємось до нашої роботи. 433 правка ставиться на голосування. (Ми зупинили голосування.) Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-258 Рішення прийнято. Наступна правка 460. Павленко. Ю.О. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Насамперед ми вимагаємо, народні депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя", сьогодні скликати негайно регламентний комітет з тим, аби регламентний комітет дав оцінку висловлюванням голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Ми також просимо пане Голово, Дмитре Олександровичу, просимо вас на час розслідування відсторонити від головування профільним комітетом пана Потураєва. Такі висловлювання, навіть при вибаченні, несуть і дискредитують країну, дискредитують парламент. І, на жаль, от такі висловлювання політиків і привели до того, що 7 років на нашій землі йде війна і вбивають українських громадян. Прошу дати відповідні доручення. Ставлю на голосування правку номер 460. Комітетом підтримана. Прошу підтримати та проголосувати. Ставиться на підтвердження. За-269 Рішення прийнято. Шановні колеги, в цьому парламенті правила, як і закони, будуть одні для всіх. Ви можете звернутися до регламентного комітету і отримати неупереджене ставлення до себе як будь-який інший народний депутат. 467 правка. Павленко. Шановний пане Голово, ми от і звертаємося до регламентного комітету. Очевидно, ми наше звернення оформимо належним чином. І ми просимо також, щоб ви цю ініціативу підтримали щодо негайного зібрання регламентного комітету. Також ми готуємо проект відповідної постанови про зняття з посади голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики пана Потураєва. Зі свого боку народні депутати України, які представляють фракцію "Опозиційна платформа – За життя" в даному комітеті (Юрій Павленко, Олександр Качний, Ренат Кузьмін), ми не будемо брати участь в комітеті, поки ця особа буде залишатися на посаді. Також ми просимо, щоб на час розслідування заступник проводив засідання відповідного комітету, бо дискредитована Верховна Рада, дискредитований профільний Комітет гуманітарної та інформаційної політики. Ставлю на голосування 467 правку. Комітетом підтримана. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-291 Рішення прийнято. 480 правка, Павленко. Шановний пане Голово, насамперед хочу подякувати вам як Голові Верховної Ради України за позицію, яку ви під час цього конфлікту, спровокованого доповідачем, спровокованого голово профільного Комітету гуманітарної та інформаційної політики, представником монобільшості партії "Слуга народу", який зробив дискредитуючі зневажливі вислови по відношенню до громадян України, по відношенню до всієї української держави. Дякую вам, пане Голово, що ви залишаєтесь на своєму місці і намагаєтеся зберегти баланс і зберегти довіру і повагу до Верховної Ради України. А правку прошу поставити на підтвердження. Ставлю на підтвердження правку номер 480. Комітетом вона підтримана. Прошу підтримати та проголосувати. За-272 Рішення прийнято. 492 правка, Шуфрич. Дякую, шановний Голово. Безумовно, хотілося б поправки проговорити, але я скажу, я зараз порахував, 21 рік я у Верховній Раді України, різні були протистояння, але заклик вбивати прозвучав вперше. Никита, ну как такое возможно? Мы ж знакомы с тобой 20 лет. Призывать убивать – це неможливо, це просто неприпустимо. Безумовно, цьому буде дана і юридична оцінка, тому, що було сказано. Але те, що сьогодні відбулося, – це дійсно ганьба для влади, ганьба для монобільшості, ганьба для кожного, хто зараз називає себе "слугами народу". Ви маєте з цим розібратися і дати відповідну оцінку. Безумовно, вибачення після… До речі, я хочу привітати, це була первая драка в парламенте дев'ятого скликання реальна, реальна. І це все, Никита, благодаря тебе!

За-292 Рішення прийнято. 496 правка, Шуфрич Нестор Іванович. що всі члени нашої фракції, члени Комітету з питань інформаційної політики не будуть приймати участі в засіданнях комітету, поки головою буде пан Потураєв. Крім того, зараз вивчаються обставини щодо заклику на вбивство і фракція звернеться до Генерального прокурора України з приводу притягнення до кримінальної відповідальності за заклики публічні до вбивства своїх колег народних депутатів України. І винні

Вона ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-313 Рішення прийнято. Наступна поправка 501-а. Будь ласка, Нестор Іванович. Шановні колеги, я бачив очі багатьох навколо трибуни, я ще раз хочу звернутись до вас. Ми ж були максимально стримані майже два роки. Рейтинги – це все другорядно, повірте мені. Відчуття ставлення один до одного, не зважаючи на різні політичні погляди, має домінувати в цій залі. Ми можемо сперечатись з трибуни, але ображати, а тим паче закликати на вбивство, не має права жоден з народних депутатів України. От якраз ця недоторканність, яка залишилась, на це не розповсюджується, тому що заклики до вбивства завжди залишаться закликами до знищення. Тому прошу вас і закликаю дати належну оцінку тому, що відбулося, якщо у вас є сила духу, а якщо ні, то оцінку дасть суспільство. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 501 поправку, комітет її врахував. Тому прошу підтримати та проголосувати.

а навколо чого відбувся цей жахливий інцидент? Навколо розгляду закону, який з одного боку посилює цензуру в країні, а опозиція вимагала захистити права журналістів. Скажіть, будь ласка, невже це був привід заклику на вбивство, заклику розстріляти тих, хто зараз став на захист журналістів та свободи слова? Та ви вже знищуєте цю свободу слова як можете: закриваєте канали, переслідуєте людей, які говорять виключно правду. Так, ця правда владі не сподобається, але ж ви не закриєте 42 мільйони людей, як це зараз записано у звітах Держстату, 42 мільйони людей сьогодні говорять разом з опозицією. Тому слухайте і розумійте те, що говорять вам люди. Ставлю на голосування 506 правку, комітетом не підтримана… Вибачте, комітетом підтримана та врахована, ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати, 506 правка. За-318 Рішення прийнято. 507 правка. Шуфрич. я вибачаюся, я дійсно глибоко вражений тим, що відбулося. І я згадав знайомство з паном Микитою Потураєвим. Ми тоді разом працювали в штабі Віктора Януковича. Він тоді відповідав за пересувні агітаційні майданчики, це були такі монітори,

Тому я прошу, кожен має право змінити там щось у своєму житті і у своїх поглядах. Но нельзя нас ненавидеть настолько, чтобы призывать к расстрелу, к убийству и к уничтожению и в парламенте. Ставлю на голосування 507 правку. Комітет підтримав, ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-317 Правка підтверджена. 532 правка, Волошин. Шановні колеги! Ви знаєте, суспільство просто зникає, коли люди перестають бути людьми, в першу чергу один до одного, а стають політичними бійцями. Особливо, знаєте, прикро, коли дійсно людину знаєш дуже давно, я не знаю, Нестор з ким, а я точно пам'ятаю, як ми співпрацювали дотично з паном Микитою у передвиборчому штабі Тігіпка 2010 року. Я ніколи не міг очікувати, що ми отримаємо саме з його вуст, людини дуже насправді розумної, такі заклики. Вчора я був на одному ток-шоу спільно з представницею, з Іванною Климпуш-Цинцадзе, "Європейської солідарності" і не безызвестный Арестович, відоме хамло і сексист, дозволив собі напряму в ефірі мало того, що хамити жінці, він ще і сказав: а ви критикуйте правильно. Тобто вже дійшло до того, що за Зеленського в цій країні, яка нібито ще намагається називатися європейською, опозиції будь-якого кольору вказують, як правильно, а як не правильно критикувати владу. Саме тому вам потрібен контроль над Національною радою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 532. Комітетом підтримана. Прошу підтримати та проголосувати.

ВОЛОШИН О.А. І, звичайно, як людина, що займається безпосередньо парламентською дипломатією, ця історія буде ближчим часом, протягом годин буквально, доведена до відома і всіх ключових посольств країн-партнерів до Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту. Тому що у нас тут вчать, постійно в Європі шукають hate speech, мову ненависті. Так от ця мова ненависті, яку неможливо уявити в жодному європейському парламенті, на вустах голови цілого комітету, причому одного з найбільш важливих. Зрозуміло, що тим самим, на жаль, цей парламент, який дійсно завдяки керівництву парламенту, завдяки спікеру досі був і залишається місцем для дискусії, сьогодні намагаються перетворити на якийсь аналог сталінського судилища, а пан Потураєв, напевне, бачить себе Вишинським. Ну але, знаєте, вони дуже погано потім такі вишинські закінчують. Прошу поставити мою правку на голосування. (Шум у залі) ГОЛОВУЮЧИЙ. 539 правка. Комітетом підтримана. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.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

За-302 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Геращенко з процедури. 11:21:52 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги! "Європейська солідарність" завжди щиро вітає всіх іменинників цього залу, але ми категорично проти перетворення історичного приміщення Верховної Ради на філію історичного приміщення Бессарабки. На жаль, нові обличчя навіть таку милу традицію, як привітання одне одного з днем народження, перетворили на жахливий фарс і уже два роки народ бачить як "слуги" тут змагаються в марнославстві, перетворюючи ложу уряду і гостьову ложу на філію Бессарабки або квітковий магазин. Це ваше право вітати один одного так, як ви вважаєте за потрібне. Але ми хочемо звернутись до Голови Верховної Ради, що є мораль, і коли в ложі уряду викладають букетів на вартість стільки, скільки коштує насправді річна зарплата вчителя, річна зарплата лікаря, річна зарплата на фронті нашого військового – це є непристойно. Більше того, згідно Регламенту, не можна заносити це в зал. Просимо вас звернути на це увагу і перестати тут… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги, я би просив зараз до трибуни вийти тих, хто знав Катерину Гандзюк, хто був учнем, студентом Української школи політичних студій чи Аспен Інституту. Хто насправді розуміє скільки ця людина, якій сьогодні би мало виповнитися 36 років, але, на жаль, вона навічно залишилася у віці 34-х, доклалася до того, щоб ми з вами, нові політичні сили, нові політики потрапили до парламенту. Нагадаю: в 34 роки цю викривачку корупції, депутатку Херсонської міської ради, працівницю Херсонської міської ради облили кислотою, після цього вона померла. Я знав її особисто і найприкріше те, що друзям Катерини Гандзюк довелося боротися за те, щоб ті, хто замовляв вбивство, таки опинилися на лаві підсудних. І зараз над паном Мангером, незважаючи на те, що досі дехто хоче брати його на поруки, триває судовий процес. Я знаю і пізніше передам слово представникам комісії, яка розслідує справи проти нападів На жаль, Катін виняток – це скоріше за все лише виняток, бо це чи не єдина справа, яка дійшла до суті. Я не буду запрошувати встати і пом'янути хвилиною мовчання, тому що Катя насправді була надзвичайно веселою людиною, жартувала, що потрапляє і в політику навіть по сільській квоті. Вона хотіла б, щоб ми боролися. І я дуже звертаюся з величезним проханням до цієї Верховної Ради. Друзі, ті, хто покривали вбивство Каті на найвищих кабінетах, і навіть у міністерських, я обіцяв, не буду називати, але в Міністерстві внутрішніх справ теж, мають піти. хтось від комісії. Я тоді хочу просто завершити і насправді просто привітати аплодисментами героїзм і найкращий приклад жіночого лідерства. В Україні жінки дуже часто набагато активніше борються, ніж чоловіки. Дякую.

і об'єктом нападок абсолютно неадекватних, зокрема на телевізійних каналах. І коли ми говоримо і обговорюємо дуже складні

для того, щоб атакувати представників "Європейської солідарності". Я цього не потерплю. Жоден з нас цього не потерпить. І ми будемо подавати в суд на всіх тих хамовитих дилетантів, яких ви як влада посилаєте на свої ефіри. Дякую.

можна на хвилинку тоді запросити представників депутатських фракцій та груп на трибуну? На хвилину. Юлія Миколаївна, так само, будь ласка… Колеги,

Будь ласка, Цимбалюк. Які правки? Одразу скажіть, будь ласка. 11:33:35 Будь ласка, час. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, коли ми кажемо про законопроект, який сьогодні розглядаємо, за номером 4486, то ми маємо казати, в принципі, про удосконалення системи вищої освіти. І як на мене, закон мав би бути покликаний для того, щоб зберегти заклади вищої освіти і професійної освіти від руйнування. Але до другого читання проект доповнено положенням, яким скасовується знижені з коефіцієнтом 0,8 нормативи кількості студентів на одного викладача у переміщених закладах. По суті це означає, що буде скорочено кількість викладацького складу. Є також формулювання "використання майна за освітнім призначенням". Воно заміниться формулюванням "використання майна для провадження видів діяльності, передбачених спецзаконами". Що це за спецзакони? Правка моя номер 14...

я все-таки ще раз повертаюсь до того, що кожен законопроект, особливо до другого читання, має бути більш удосконалений. Моя правка за номером 115 стосується, що майно, закріплене за комунальним або державним закладом вищої освіти, в тому числі який має статус національного, може безоплатно передаватися у встановленому законодавством порядку будь-якому іншому закладу освіти або науковій установі (організації) державної або комунальної форми власності за умови подальшого використання виключно на освітні та наукові потреби або державним органам влади для забезпечення національних інтересів держави без згоди засновників закладу вищої освіти та вищого колегіального органу самоврядування закладу вищої освіти, крім випадків передбачених законодавством. Шановні колеги, це надзвичайно важливий законопроект. Правка його тільки удосконалить. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 115-у. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Кабаченко. Одразу номер правки кажіть, будь ласка. Правка номер 9, а також правка номер 60 на врахування. Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Колеги, основною проблемою всіх освітніх законопроектів, які були розглянуті і продовжують розглядатися Верховною Радою України дев'ятого скликання, – це їх повна розбалансованість. На прикладі саме цього законопроекту, мета якого – це начебто доповнити його положеннями про сумнівну приватизацію, і в той самий час цей законопроект вже прямо проштовхує норму, яка по факту означає скорочення педагогічних працівників таких закладів. Моя ж правка, вона стосується дещо іншого і головна мета цієї правки – це запобігти виникненню правової колізії. Коли частина четверта статті 80 буде казати, що майно освітніх закладів не підлягає приватизації, а частина шоста цієї ж самої статті буде встановлювати вимоги, коли майно може бути приватизоване. І для того, щоб уникнути різного читання саме цієї норми, її треба виправити, це навіть не технічна… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 9 правку Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:38:23 За-81 Рішення не прийнято. 2 хвилини Пузійчук. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дмитро Олександрович, я маю 5 поправок не врахованих. Я прошу 4 хвилини без голосування. Дмитро Олександрович,

Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні українці, сьогоднішні дії уряду, на превеликий жаль, не направлені на системну підтримку освіти. Це не підтримка освіти, це знищення освіти: це закриття сільських шкіл, це закриття професійно-технічних училищ по всій Україні. Ви знаєте, це спроба створити замість освічених українців, неграмотних, неосвічених, які будуть бездумно голосувати, тих людей, яким можна будь-що "втюхувати". ГОЛОВУЮЧИЙ. 16 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Добре, коли люди відповідають за те, що вони обіцяють, правда? Але не завжди. 40 правка, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Представник комітету профільного підходив і я заявив, що 4 хвилини. Я не знаю, яку вам інформацію передали. Якщо були спотворені мої слова і неправильно були донесені, то це питання не до мене, а до представників монобільшості. Шановні українці, що намагаються зробити, чому закривають освіту? Тому що вам тоді буде простіше "втюхати" розпродаж землі. Вам буде простіше "втюхати" розпродаж стратегічної власності, обкласти додатковими поборами. Ви знаєте, це точно не про освіту, це не про те, щоб був розвиток українського суспільства, української освіти для того, щоб ми булим найкращими в Європі і ми були найкращими в світі. Давайте підтримувати освіту і направляти свої дії для правильних речей. А мою поправку прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 40. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні громадяни, що відбувається на сьогоднішній день. Сьогодні, крім закриття сільських шкіл, фактично йде знищення середньої освіти. Середню освіту скорочують до дев'яти класів. А після цього буде створення ефемерних ліцеїв, які сьогодні не є у всіх даже містах, містечках по Україні. Що далі нам намагається показати монобільшість? Створення університету майбутнього, президентського університету. А поясніть, що таке цей університет? До 2021 року існувала Національна академія державного управління при Президентові України, яка була знищена, в якій працювали одні з найкращих фахівців в країні, викладачі і науковці. Де розвиток освіти? Мою поправку прошу підтримати. 23 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, от ми, знаєте, повертаємося періодично в історію, ми вже мали в Україні лікарню майбутнього. Скажіть, у нас якість медицини покращилась? І коли нам починають "втюхувати" ефемерні університети майбутнього за 7 мільярдів А невже ці кошти не можна вкласти в розвиток існуючої мережі освіти? Шановні представники монобільшості, ви знаєте, університет – це не стіни і не будівлі, це в першу чергу викладачі, це науковці, це традиції. А сьогодні в Україні існує є велика кількість університетів, які готують фахових спеціалістів. Давайте вкладати кошти, дійсно, в те, що потребує: в наше майбутнє, в розвиток освіти. Мою поправку прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 67-а. Комітет відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

постійно, що ми бачимо з вами: є доповідач від монобільшості, представник профільного комітету, але ми не можемо почути відповідь ні на одне запитання. Коли ми з вами буваємо в різних областях, коли ми спілкуємося з виборцями, виборці задають одне просте питання, прохають, кажуть: запитай своїх колег у монобільшості – коли буде заробітна заробітна плата у вчителів 4 тисячі євро, яку обіцяв кандидат в Президенти Зеленський? Можливо, варто використовувати ті можливості, які є сьогодні, і якщо Україна має 7 мільярдів додаткових коштів, направляти на не ефемерні університети майбутнього, а направити на заробітні плати вчителів, на підтримку освіти, на підтримку існуючих вузів, на підтримку обдарованої молоді? Що ви робите, де розвиток країни? Ставлю на голосування 102-у. Комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийняте. Євтушок одну хвилину, будь ласка, включіть. Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Дійсно, зараз у освітян маса проблем і ми отримуємо купу звернень. Але в цьому законопроекті чітко також є положення, які суперечать Конституції України, особливо в частині надання Президенту України повноважень щодо присвоєння тому чи іншому закладу освіти статусу національного. Я вважав би, що таке покладання на главу держави повноважень викликає сумнів з точки зору відповідності Конституції. І просив би поставити 91 91 правку на голосування з огляду на те, що ці положення суперечать Конституції України. Тому саме в Конституції перелік, вичерпний перелік повноважень надається Президенту, законами це робити абсолютно не властиво. Прошу мою поправку підтримати, шановні колеги. Голосування. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. А, 60… Ви не сказали, яка правка. 91 правка. Комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

За-54 Рішення не прийнято. Зараз 60 правка на підтвердження і голосуємо за закон. Готові голосувати?

Шановна президія, я ж підходив, казав, у мене багато правок. Я попросив одну хвилину і одну правку на підтвердження – 50-у. Колеги, у мене запитання до профільного комітету. Ми просимо майно, яке вже не використовується в освітньому процесі, може бути передане в рамках національних інтересів держави. Тим більше, що при підготовці до першого читання ця норма у вас стояла. Ви не тільки не врахували мою правку, яка була технічна, вводиться одне слово, ви взагалі виключили цю правку і прописали, що може бути на підставі спеціальних законів. Але спеціальні законів немає. Якщо ви будете розробляти якийсь спеціальний закон, то скажіть нам про це і залучіть до роботи. дайте можливість використовувати це майно Збройним Силам України. І це було передбачено вами ж при підготовці до першого читання. Будь ласка, 50-у поставте на підтвердження. Її не можна поставити на підтвердження, оскільки вона відхилена комітетом. Отак і просили, як зараз говорите. Ставлю на голосування правку номер 50. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-153 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 60 правка. Ставиться на підтвердження. (Шум у залі) 60 правка Кабаченка. Ставлю на голосування її, да? Ставлю на голосування правку номер 60, вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.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

та ефективного управління закладами освіти і державним майном (реєстраційний номер 4486). Прошу підтримати та проголосувати.

За-290 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект (реєстраційний номер 5304). Хтось буде наполягати на правках? Скільки у вас правок? Чотири правки. Дайте список, будь ласка. Скільки правок?

Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дякую, Дмитро Олександрович, за надану можливість, за конструктивність. Колеги, наш лідер Юлія Володимирівна Тимошенко та фракція "Батьківщина" підтримують цей законопроект і просимо колег підтримати. Але, колеги, подивіться що у нас відбувається. В попереднє голосування був законопроект про освіту. Що сьогодні в Україні? Невже у нас дійсно настала епоха закінчення бідності? Зараз настала епоха зубожіння: недофінансована освіта, недофінансована медицина, недофінансована армія, наука і в тому числі недофінансовані суди. Вдумайтесь, суди сьогодні не мають коштів на виплату заробітної плати, не мають коштів на канцелярію, не мають коштів купити марки та папір. Скажіть, в якій європейській країні таке можливо, щоб не виплачували заробітну плату працівникам суду? Куди веде нас монобільшість? Куди монобільшість веде країну? Це точно не шлях до Європи. Ми деградуємо, іде знищення всього, в тому числі знищення судової системи. Ви знаєте, шановні колеги, якщо суди не профінансовані, не профінансовані державою, а це зобов'язання держави – фінансувати судову гілку, то суди профінансують себе самі. І ви тоді остаточно знищите судову систему, яка і так в ненайкращому стані. Ви знаєте, цей законопроект – це не рішення проблеми, це даже не напівміра, це те, що дає можливість судам пропрацювати два місяці. На сьогоднішній день судова система профінансована в обсязі тільки 38 Згідно листа Державної судової адміністрації, цих коштів вистачить на два місці, а загальна потреба на 2020 рік складає ще додатково 2,7 мільярдів. А як далі існувати судам? Де комплексні і системні рішення? Де рішення, запропоновані урядом? Чому на сьогоднішній день депутати ініціюють законопроекти, які направлені на підтримку судової системи? Де законопроекти від уряду? Чим займається Шмигаль? Невже йому байдуже як живуть і фінансуються українські суди? Адже це забезпечення доступу громадян України до правосуддя. Це можливість завтра вам, громадяни, оформити спадщину, звернутися до судів, які знаходяться біля вас, за задоволенням ваших потреб. Але завтра цього не буде, тому що до цього призводять такі нефахові дії уряду Шмигаля. Шановна монобільшість, я вас попрошу, що після сьогоднішнього голосування проведіть засідання спільних робочих груп бюджетного комітету та комітету правосуддя, де потрібно напрацювати питання, як фінансувати судову систему в 2021 році. Тому що не може бути в сучасній Україні не профінансована судова гілка влади. І, друзі, ще раз, це є нефахові дії уряду Шмигаля. Прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую. Веде Дмитре Олександровичу, а може, ви покличете колег до зали, бо в нас іде засідання, а колег взагалі немає. Я вважаю, що це в першу чергу неповага до тої роботи, яку ми проводимо. А якщо всім начхати на те, які закони приймаються, і на те, що ми робимо для країни, то напевно, давайте взагалі не збиратися і зробимо людям краще. Бо з прийняттям таких законів у нас взагалі можна через декілька років України не побачити. У мене правка про те, що, шановні колеги, ви забираєте гроші в паралімпійців, а я пропоную забрати гроші не в паралімпійців, а в Офісу Президента, у Державного управління справами, яке обслуговує Верховну Раду, у Генерального прокурора, ДБР та НАБУ.

І 91-а – це дуже далеко від тих, на яких хочуть наполягати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Скороход, у мене є перелік ваших поправок по яких я іду. Добре? Якщо ви не проти? Дякую. СКОРОХОД А.К. …моїх поправок при пустому залі. Максим Кріпак – 8 медалей: 5 золота, 3 срібла. Євгеній Богодайко – 9: 4 золота, 3 срібла, 2 бронзи. Єлизавета Мережко: 4 золота, бронза. Денис Дубров: 3 золота, 3 срібла, 3 золота, 3 срібла, 2 бронзи. Анна Стеценко: 3 золота, срібла. Єгор Дементьєв: 2 золота. Ігор Цвєтов: 2 золота. Геннадій Бойко: 2 золота. Дмитро Виноградець: золото, 3 срібла, бронза. Богдан Гриненко: золото, срібло, бронза. Ставлю на голосування 91 поправку народної депутатки Скороход. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 11:58:23 За-39 Рішення не прийнято. 104 поправка. Будь ласка, Скороход. До речі, всі ці люди зробили набагато більше для того, щоб Україна була впізнавана в світі, ніж ми з вами тут всі, які заробляють набагато більше ніж виділяємо на цих людей. Я продовжу, щоб вам було соромно, щоб ви знали прізвища тих людей у яких ви забираєте гроші. Олександр Комаров: золото і бронза. Ярослав Денисенко: 4 срібла. Вікторія Савцова: 3 срібла і бронза. Оксана Ботурчук, 2 – срібла. Ольга Свідерська: срібло і 2 бронзи. Оксана Хруль: 1 срібло, 1 бронза. Зоя Овсій: срібло і бронза. Роман Павлик: срібло і бронза. Сергій Паламарчук: 3 бронзи. Ірина Соцька: дві бронзи. Антон Коль: дві бронзи. Андрій Деревінський: дві бронзи. До речі, я пропоную забрати гроші, премії з НКРЕКП, які підвищують нам для населення тарифи. А ви замість

За-58 Рішення не прийнято. І крайня до перерви поправка – 176. Скороход, будь ласка. Ганьба, шановні колеги. А я вас познайомлю ще з нашими параолімпійцями. Оксана Шишкова: золото і два срібла. Віталій Лук'яненко: два золота. Ігор Рептюх: золото, срібло золото, срібло і бронза, Людмила Ляшенко: золото, бронза і ще дві бронзи. Максим Яровий: золото і бронза. Юрій Уткін: золото і бронза. Олександр Казік: два срібла. Тарас Радь: золото. Юлія Батенкова-Бауман: золото. Григорій Вовчинський: срібло. срібло. Анатолій Ковалевський: бронза. Я вам можу продовжувати цей список ще дуже довго, але, колеги, ви зараз забрали гроші в паралімпійців і передали на суди, замість того, щоб забрати гроші в себе, в Офісу Президента, в Генеральної прокуратури, в ДБР, НАБУ, НКРЕКП і передати ці гроші для того, щоб вони дійсно перейшли на суди, які в нас незабезпечені. Так ні, ви забираєте їх у спорту. Ганьба вам! Шановні колеги, 12:01. Ми вже не можемо голосувати, тому я оголошую перерву до 12:30. Почнемо з голосування за цю поправку. Дякую. За-27 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Запросіть народних депутатів до зали. Поляков, скільки правок? ПОЛЯКОВ А.Е. 80. Дмитро Олександрович, хоча б по першим давайте пройдемось, з 20 правки, щоб не займати нашого часу. По основним. А.Е. Давайте, починаючи з 20 правки. Там буквально 12 правок є таких основних.

Шановні колеги, я, звісно, вітаю бажання забезпечити суди зарплатнею. Адже тоді ми отримаємо нормальний суд, який не буде думати про корупцію та хабарі. Але ж ми можемо взяти ці кошти не зі спорту, не з дітей, а, наприклад, з Офісу Президента. Під час, скажімо так, управління країною поганим Президентом Порошенком на цей заклад ми витрачали 300, 450 мільйонів, 850 850 мільйонів. На Офіс Президента у цьому році мають витрати майже 1,3 мільярда гривень. На 140 людей! Це ж скільки грошей вони витрачають і що вони там за ці кошти роблять? Хіба ми не можемо цю правку проголосувати, щоб ці кошти, частину цих коштів, забрати, які просто так будуть витрачатись в повітря, і надати їх судам замість того, щоб забирати у наших дітей, які дійсно працюють на імідж нашої країни? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 20 правку Полякова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. 23 правка. Поляков. Шановні колеги, ми можемо з вами зараз побачити, і всі українці, хто дійсно за що голосує. Хто підтримує ці видатки мільярдні на Офіс Президента, на Генпрокуратуру, на ДБР, на зарплатню членів НКРЕ, які нічого не роблять, окрім того, що піднімають українцям тарифи. Ось ці люди, які жовтою кнопкою тільки що голосували за ці поправки. Зараз я прошу поставити на голосування 23 правку. Це теж одна з гарних правок, яка підтримує збереження природного заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 23 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

щодо того, що вона зближується з Російською Федерацією, щодо якихось загроз начебто нас з боку Білорусі. І ось якраз гарна правка. Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України. Давайте ж зробимо це, давайте забезпечимо нашу Прикордонну службу, щоб ми з вами спокійно спали, щоб у нас було мирне небо над головою, щоб ми не переживали з вами, що на нас хтось нападе. Прошу підтримати 27 правку. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 32-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. 29 правка, Поляков. 12:37:44 ПОЛЯКОВ А.Е. Я так бачу, що за прикордонників всі наші захисники, які сидять тут у залі, вони просто не голосують, я не знаю чиї це "слуги", явно не народу. 29 правка щодо збільшення видатків для забезпечення діяльності сил цивільного захисту. Ви знаєте, що зараз відбувається в усіх областях якраз формування цих сил для того, щоб ми мали повну готовність оборонятися від нашого будь-якого ворога. Тому я прошу підтримати курс. До речі, це курс і Президента, адже ці розпорядження йдуть від нашої виконавчої влади, від Кабміну на місцеві державні, обласні і державні адміністрації. І підтримати правку номер 29 – цивільний захист. Ставлю на голосування 27-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. 36 правка, Поляков. А.Е. Шановні колеги, як ми бачимо, що "слугам народу" цивільний захист не потрібен. Ось які патріоти знаходяться в цьому залі. Тоді подивимось, як вони проголосують за здешевлення кредитів для підприємств авіабудівної, суднобудівної, ракетно-космічної галузі, оборонно-промислового комплексу. Ми ж за оборонно-промисловий комплекс? Ми ж пам'ятаємо, що Володимир Олександрович робив свою прес-конференцію на фоні незібраного літака "Ан" на заводі "Антонов". Тобто давайте зараз підтвердимо курс Президента, що ми йому допомагаємо, що ми за розвиток оборонно-промислового комплексу. Будь ласка, підтримайте правку номер 30. Ставлю на голосування 30 правку Полякова. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 32, Поляков. Шановні колеги, шановні українці, ось бачте, з 15-го року жодного літака "Антонов" не випустив. Як бачимо після цього голосування, що "слуги народу" і не збираються голосувати за те, щоб "Антонов" випускав нові літаки і оборонно-промисловий комплекс України дійсно працював, працював, а не просто проїдав кошти. А зараз я пропоную проголосувати 32 правку, вона щодо фінансової підтримки сільгоспвиробників. Якщо ми говоримо, що ми боремося з експансією, наприклад, в Білорусі, то давайте підтримаємо підтримку цих виробників, наприклад, молочних виробників або підприємства з тваринництва. Це ті підприємства, які зараз в мінус працюють і страждають від торгової експансії Республіки Білорусь. Давайте дійсно покажемо, як ми захищаємо наш бізнес, який створює робочі місця і сплачує податки, завдяки яким ми тут зараз з вами з вами сидимо і отримуємо зарплатню. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 32-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Наступна правка 34. Я так розумію, що у нас більше корів, мабуть, на селі не буде. Молочники і тваринники нам не потрібні. Адже "слуги", ви бачите, як голосують. Тоді я пропоную проголосувати за виплати працівникам, які звільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС. Я дійсно хочу глянути, як будуть голосувати особливо депутати з Чернігівщини, які так відстоюють її інтереси. Як вони проголосують за це, адже Чорнобильська АЕС знаходиться де-факто на Чернігівщині. 34 правка, прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 34 Полякова. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. 36 правка, Поляков. Зараз ми поговоримо про нашу земельну реформу, адже от зараз, от прямо зараз відбувається рейдерське захоплення багатьох земель у всіх областях України, де найбільш родючі землі знаходяться. зараз ми маємо провести нормальне проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, за що я і пропоную проголосувати 36 правку, думаючи проголосувати. Дякую. Ставлю на голосування 32-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Адже ми бачимо, що ніяким чином це Державне агентство резерву не впливає на те, що іноді на наших полицях у продовольчих магазинах зростають ціни на товари першої необхідності: на крупи, на масла та на інші речі. І наприклад, на те ж паливо. Адже окрім комбінатів, хліббаз є і нафтові хаби у цього підприємства, але вони нічого абсолютно не контролюють, а просто поїдають ці кошти. І саме ці кошти можна було б направити на наші суди, які потребують цих коштів, а не забирати їх у наших дітей.

За-95 Рішення не прийнято. 39 правка. Прошу визначатися та голосувати. 12:44:45 За-90 Рішення не прийнято. 41 правка, Поляков. Шановні колеги, ми можемо забрати кошти з багатьох установ, але чомусь… І саме, наприклад, з себе починати, не тільки з Офісу Президента, можна з Управління справами, можна з Генеральної прокуратури, можна з "Нафтогаз України", до речі, там у мене буде така правка. Але чомусь ці кошти забирають у дітей – я не можу цього зрозуміти – зі спорту. Чому саме з них? Чому судді страждають, не отримують свою зарплатню, а ми забираємо у дітей? Чому ми не можемо зменшити дійсно видатки тих установ, які просто-напросто перефінансовані і не виконують свої функції? Або не створене, наприклад, БЕБ. Дякую, пан Неклюдов, що ви закриваєте мій виступ. Дякую. Прошу проголосувати цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 41-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Я так розумію, крайня правка ваша 12? 43 правка. Після цього дві на підтвердження і переходимо до голосування. Правильно я розумію? 43 43 правка Поляков. Адже зараз я пропоную проголосувати на переправлення видатків щодо виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Нам це потрібно, щоб ми були повноправними членами НАТО, ми це хочемо, Зеленський про це казав, і ми будемо діяти по його курсу. Тому прошу "слуг народу", які за це, за оборонно-промисловий комплекс, підтримати цю правку і ми подивимося, як ви зараз проголосуєте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 47 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-99 Рішення не прийнято. Дякую, Антон Едуардович. Всі правки, 12 ви сказали, ми пройшли 12 правок. Яка наступна? 49-а. А скільки ще правок буде? 12:47:35 ПОЛЯКОВ А.Е. Зараз я порахую. 49-а правка. Ми пам'ятаємо, як нам хтось казав про те, що збирається повертати українців. Це дуже важливо, адже ми ж розуміємо, більше 5 мільйонів українців офіційно поїхали, а скільки ще їх покинуло нашу країну і покидає зараз, навіть під час COVID. І щоб цього не було, я пропоную фінансово підтримати забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту та заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України, щоб ми могли їх дійсно повернути. Адже щось якась інформація від нас до них не доходить. Може, вони перестали дивитися наші телеканали, які показують одне і те ж, або дивилися ті канали, які просто закривають.

За-95 Рішення не прийнято. Всі ваші правки вже?

я прошу вас не підтримувати цей законопроект, адже він унеможливлює в деяких випадках отримання цього статусу. Ще раз кажу, 4388. До чого я це кажу? Адже 50 правка якраз про ветеранів. направити, збільшити до 500 мільйонів гривень, спрямувавши ці видатки на програми реабілітації ветеранів, які є у нас Міністерства у справах ветеранів України. Адже це зрозуміло і я гадаю, що всі ми підтримуємо наших захисників, які боронять наш мир та суверенітет нашої держави. Ось зараз подивимося, як "Слуга народу" відстоюють інтереси наших атошників і не тільки. Ставлю на голосування 50 правку народного депутата Полякова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Передбачити до Міністерства у справах ветеранів України видатки за бюджетною програмою заходи із психологічної реабілітації, соціальної, професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників Антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей і загиблих таких осіб; виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків. Це дуже грамотна і зрозуміла правка. І зараз я хочу ще раз подивитися, як "слуги народу" дійсно підтримують тих, хто боронить кордони нашої держави. Особливо тих, з ким я кожного дня пересікаюсь на телеефірах. Ставлю на голосування 55 поправку народного депутата Полякова. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-115 Рішення не прийнято. Ще у вас будуть поправки?

Ця правка щодо зменшення видатків "Нафтогазу України", які вони отримують у вигляді дивідендів, і нарахування їх для збільшення видатків знову ж таки на атошників, на їхні потреби. Це теж зрозуміла правка і я вважаю, що "Нафтогаз України" працює незрозуміло в яких інтересах. Ми не розуміємо, за що керівники "Нафтогазу" та наглядова рада отримують мільйонні зарплати, і що вони там взагалі роблять, коли всі українці отримують ці ганебні платіжки за газ. І тому я пропоную проголосувати те, щоб ми частину цих дивідендів направили на наших захисників – на атошників. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 57 поправку народного депутата Полякова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

до речі, ви кажете, що треба приймати закон, який буде боротися з олігархами. Я думаю, треба розробити закон щодо "слуг" олігархів, які зараз проголосували в інтересах "Нафтогазу України", наглядової ради та їхніх керівників. Це якраз допомога нашим олігархам. В 58 правці я пропоную передбачити збільшення видатків за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення, (знову ж таки) санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та атошників". Тобто це збігається з минулими правками. Я ще раз прошу за них проголосувати. Ставлю на голосування 58 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

скажіть. ПОЛЯКОВ А.Е. 60 правка, збільшення видатків за бюджетною програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки засобів та обладнання". Всі ми бачили, що у нас зараз бюджет проїдання в нашій Ми розуміємо, що треба техніку і закуповувати, і ремонтувати, а не чекати якихось надувних човнів з-за кордону, які нам дають як військову допомогу. Тому я пропоную проголосувати цю правку, адже тільки сильна армія допоможе нам і оборонити нашу державу, і вступити, наприклад, до НАТО, чого ми прагнемо. І до речі, це збігається з програмою партії "Слуга народу". Ось зараз подивимося, як партія, яка, до речі, виключила мене зі своєї фракції за незбігання з голосуванням, як вона буде голосувати за свою ж програму діючу, з якою вони йшли на вибори, – за обороно-промисловий комплекс, за військову техніку. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю 60 поправку. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Дякую, За-90 Рішення не прийнято. Наступна. 12:55:53 ПОЛЯКОВ А.Е. 62 правка. Всі ми бачимо, що фракція "Слуга народу" голосує проти своєї програми передвиборчої. Тобто вони вже не виконують своїх обіцянок, які вони давали своїм виборцям. Йдемо далі. Раз за оборонку вони не хочуть, давайте будемо голосувати за освіту і науку. Адже хтось обіцяв нам зарплату вчителям як мінімум 4 мінімалки, да, чи 4 тисячі доларів, я не пам'ятаю. Вчителі вже більше двох років чекають цього. Ви знаєте, яка у нас серйозна ситуація і фатальна взагалі в освіті. І скоро у нас не буде нормального кадрового резерву, адже молодь не йде працювати у школи, освітні заклади, а замість цього виїжджає. Зараз я пропоную проголосувати цю правку. Вона направлена на збільшення якраз фінансування у сфері освіти і науки – 62 правка. Хоч за освіту проголосуйте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 62 поправку народного депутата Полякова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Наступна, яка? 64 правка. Це щодо ситуації, яка взагалі у нас сталася в освіті, коли у нас куча юристів, куча економістів, менеджерів, але не вистачає робочих професій, адже всі ці фахові працівники вони просто виїжджають за кордон. Ми не можемо нормально забезпечити їх роботою. І для цього нічого не робиться, щоб цю ситуацію зламати. Я пропоную проголосувати за програму за збільшення видатків на бюджетну програму "Підготовка кадрів у закладах профтехнічної освіти за професіями загальнодержавного значення". Це ті професії, яких дійсно зараз не вистачає кадрів, які дійсно потребують, щоб ними навчалася наша молодь і щоб ними були забезпеченні наші підприємства, промисловість, сфера обслуговування тощо. Ну проголосуємо хоч за молодь. Ставлю на голосування 64 поправку. Аналогічно, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

67 правка. Я бачу, що профтехнічна освіта, вона не турбує наших "слуг народу" або не знаю яких "слуг". Зараз ми поговоримо про діяльність Національного фонду досліджень. Ми пам'ятаємо, що хтось пообіцяв мільйон доларів винагороди за розробку нашої вакцини. Є наші вчені, є науковці, які дійсно просто на грані виживання з такою зарплатнею, з таким відношенням до них. І я розумію, що так далі не зможе бути, не зможе розвиватися наша наука. Тому я прошу проголосувати цю правку, щоб ми збільшили видатки на забезпечення діяльності цього Національного фонду досліджень та грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних експериментальних розробок. Можливо, ці люди, вони дійсно зроблять українську дешеву нормальну вакцину, і ми не будемо спорити як, по яким корупційним схемам наше Міністерство охорони здоров'я буде закуповувати якусь незрозумілу вакцину із-за кордону. Прошу підтримати 67 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 67 поправку народного депутата Полякова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Будете ще ставите, Антон Едуардович? Може, все-таки

Тоді поговоримо про забезпечення пільгового проїзду студентів закладів фахової передвищої і вищої освіти і учнів закладів профтехнічної освіти. Щоб ви розуміли, зараз аспіранти, студенти отримують середню стипендію 1 тисяча 300 – 1 тисяча 600 гривень. Ви можете зрозуміти, особливо, якщо ви зараз на перерві обідали і витратили на це 200-300 гривень за один обід в приміщенні столової Верховної Ради, що таке 1 тисяча 300 – 1 тисяча 600 гривень для студентів на місяць, щоб їм прожити. А тут пільговий проїзд – хоча б якось ми їм допоможемо. Адже ми розуміємо, хоча не всі розуміють, проїзд зараз 8 гривень, збираються його підняти, наприклад, у Києві до 20 і незрозуміло, до якої межі. І це просто ганьба, адже ця молодь, вона ще раз подумає, збере чемодан і поїде за кордон і не буде дивитися на цей цирк, який відбувається в стінах цього... Ставлю на голосування 74 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 13:01:34 За-94 Рішення не прийнято. Антон Едуардович, може...

Кожен з вас отримує кожного місяця 7,5 тисяч гривень на транспортні видатки. Я, наприклад, їжджу до рідного Чернігова на роботу на окрузі 2-3 рази на тиждень. Я розумію, що цих коштів мені не хватає на паливо. Але ж дехто взагалі не виїжджає з Києва, взагалі не їздить працювати на округ, але вам дають сім з половиною тисяч. Студентам дають 300 гривень на проживання за місяць. І ви не проголосували за банальну правку, яка б надала їм пільговий проїзд. Ну, просто ганьба, чесно кажу. Давайте проголосуємо 76 правку – це також про збільшення видатків на загальнодержавні заходи у сфері освіти. Мені цікаво, як будуть голосувати, до речі, члени Комітету з питань освіти. Ставлю на голосування 82 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

щодо забезпечення заходів пожежної безпеки в закладах вищої освіти. Всі ми пам'ятаємо, скільки у нас було надзвичайних ситуацій. Я розумію, тут невелика сума коштів закладена. Але ми маємо її передбачити. Адже у всіх закладах, і не тільки вищої освіти, пожежної безпеки взагалі немає. Ці системи, які у них стоять, вони ще радянські. І це зрозуміло, що якщо, не дай Боже, раптом щось трапиться, буде, звичайно, трагедія з людськими смертями. Тому прошу проголосувати за 80 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 80 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

82 правка. Ми з вами можемо довго дивитися, як керівництво нашої держави, наша "зелена" влада, визначає свій курс. Як вони будуть інтегрувати та повертати Донбас. Як вони будуть діяти чи по Мінським домовленостям чи не по ним. Але ми маємо якось цих людей, які залишилися там, повертати. І якраз ця правка до того, що забезпечити підготовку абітурієнтів абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах. Це добра, нормальна, зрозуміла всім правка. Адже ми хочемо, щоб ці люди, вони поверталися на підконтрольну територію. А коли вже ми реінтегруємо Донбас, то вже тоді будемо вирішувати, яким саме чином відбудовувати там житло, інфраструктуру, надавати їм квартири, домівки, щоб дійсно Донбас був, як і раніше, частиною, повноправною частиною нашої суверенної України. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 82 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Ви ще будете ставити, так? Поляков, будь ласка, яка наступна? 13:05:41 ПОЛЯКОВ А.Е. 96 правка. Я багато правок своїх пропускаю, до речі. Ми знаходимося зараз у такій ситуації, що Україна входить в 20 стран з найвищими показниками захворюваності на туберкульоз. І це стосується, до речі, і наших дітей. І ця правка стосується якраз них – щодо підвищення збільшення видатків на загальний фонд до програми "Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями". Тобто це на дітей в основному, які хворіють, і їх зараз налічується в Україні близько 400, якщо я не помиляюся. І це саме на їх санаторне лікування. Якщо вже ви руйнуєте медицину, продовжуєте другий етап медреформи, хоча хтось тут з великої трибуни обіцяв її призупинити і не закривати наші медичні заклади, хоч забезпечте їх санаторним лікуванням, щоб попередити захворювання.

За-90 Рішення не прийнято. Наступна яка? Поляков. 102 поправка. Вона стосується збільшення видатків щодо лікування громадян України за кордоном. Ми розуміємо, що знищення медицини за минулі роки, за ганебну цю медичну реформу, закриття закладів, звільнення наших медпрацівників, вона не зможе забезпечувати повноцінно всіх наших громадян лікуванням. Тому вимушені наші громадяни їхати за кордон та лікуватися там, щоб просто банально вижити, щоб залишитися в цій країні живими. Це стосується і трансплантації, і це стосується онкохворих. І ця правка якраз направлена на те, щоб ми їм допомогли, адже ми всі знаємо як по краплинці, по гривні, по 1 тисячі гривень, по 100 гривень зі всієї країни ми збираємо на деякі операції для наших громадян. Прошу підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 102 поправку народного депутата Полякова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

які просто не мають змоги оплатити ці операції, які не роблять в наших лікарнях або роблять з великою чергою. Я прошу проголосувати… Я назвав номер правки, вибачте, головуючий? 111 правка – це щодо комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони десятками приходять до мене в приймальню, вони не мають коштів, за які зможуть лікуватися. Вони невинні в тому, що сталося, але держава винна їм. Держава має забезпечити їх нормальним лікуванням. Держава має піклуватися ними, як це записано в нашій Конституції, яка являється поки що Основним Законом нашої держави. Прошу підтримати 111 правку. Ставлю на голосування 111 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Наступна яка поправка? 13:09:50 ПОЛЯКОВ А.Е. 113 правка. З такою негарною цифрою, але з гарним бажанням. Це медичне забезпечення та лікування тяжко хворих громадян з числа внутрішньо переміщених осіб. Це якраз щодо реінтеграції Донбасу, це якраз про курс Президента, адже він постійно нам каже за те, що Донбас, Крим – це Україна. Ось давайте допоможемо цим людям, які тяжкохворі. І, до речі, вони знову ж таки не винні, що так сталося, що так трапилось, але ми маємо їм допомогти хоча б цим. Прошу підтримати 113 правку для внутрішньо переміщених осіб. Ставлю на голосування 113 поправку народного депутата Полякова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

не чіпають наших депутатів, більшість, монобільшість не чіпають. Я хочу проголосувати і допомогти нашій владі боротися з коронавірусом. Адже ми пам'ятаємо дуже багато гучних заяв щодо того, що ми чемпіони з боротьби з коронавірусом. Пам'ятаємо як 60 мільярдів гривень було виділено на боротьбу з коронавірусом, ми за це проголосували. Але 70 відсотків цих коштів просто було направлено на "золотий" асфальт, на розкрадання на "великому будівництві-крадівництві", на цих дорогах, які вже зараз руйнуються, замість того, щоб боротися з коронавірусом. І ця правка якраз про забезпечення засобами індзахисту працівників первинної ланки, які страждають найбільше, які за свої кошти самі себе забезпечують, щоб нормально працювати і бути захищеними. Прошу проголосувати 114 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 114 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-105 Рішення не прийнято.

Але і "Укрбуд" і "Аркада" і дуже багато інших недобудов досі недобудовані. А ті домівки, з яких можна було щось взяти, вони просто фіктивно або через вже другу чергу продаються, а інвестори досі стоять під стінами і Київради, і Верховної Ради, і наших силових відомств, нічого не робиться. Але я прошу проголосувати хоч за забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни, воїнів-інтернаціоналістів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Давайте, якщо хтось свої обіцянки не виконує щодо "Укрбуду" та недобудов, давайте ми парламентарі покажемо, що ми дбаємо про наших ветеранів, про чорнобильців, про інвалідів і забезпечимо їх житлом. Прошу проголосувати 118 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 118 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Яка наступна поправка? Наступна правка 121. Я розумію, інваліди, чорнобильці, ветерани "слугам народу" непотрібні – це ось факт, результати вашого голосування. Цією правкою я хочу направити додаткові кошти на програму із захисту материнства та дитинства і реалізацію програми з популяризації грудного вигодовування. Ми розуміємо, що зараз Україна скотилася до ХVII віку з рівнем народжуваності. Що у нас буде далі? За всі останні 30 років у нас найгірший стан зараз справ, у нас нема народжуваності, а від цього у нас і не буде майбутнього. Адже хто тут буде навчатися, хто тут буде працювати, адже у нас вимирає більше населення ніж народжується. Хто тут залишиться. Чому за два роки в цьому напрямі нічого вами не зроблено, для кого ви працюєте: для народу України чи для якихось незрозумілих аферистів із-за кордону? Прошу проголосувати цю правку. Ставлю на голосування 121 поправку народного депутата Полякова, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

До речі, по минулій правці – народжуваність нам не потрібна. Адже коли там хтось щось обіцяв, якісь електронні паспорти нашим і гарантував надходження коштів з наших надр кожному народжуваному українцю – це все брехня була, шановні українці. 129 правка – це щодо збільшення щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Ми святкували з вами і 8 травня і 9 травня. І давайте хоч щось зробимо, не просто їх вітати там, викладати з ними фоточки, давайте дійсно проголосуємо за їхню підтримку. Адже їх з кожним роком залишається все менше і менше і вони живуть на ганебну пенсію, яка іноді менша від 2 тисяч гривень, а при цьому платіжки їм приходять 3-4 тисячі гривень. Субсидії вони вже не можуть отримати, адже ви зі своїм Кабміном зменшили кількість субсидіантів. Ставлю на голосування 129 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Яка наступна поправка? 13:16:39 ПОЛЯКОВ А.Е. 133 правка. Я звертаюся до всіх дітей-війни, які зараз нас дивляться: ось ваші "слуги народу" монобільшість, партія "Слуга народу", яка банально вас не підтримує. Я не знаю, які цілі вони переслідують, але вони проголосували жовтою кнопкою за минулу правку. 133 правка. Виплата пільг, збільшення видатків щодо виплати пільг житлових субсидій громадянам на оплату ЖК послуг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі. Це допомога дійсно нашим громадянам, які внаслідок того, що за два роки нічого не зроблено, щоб їхні статки збільшилися, щоб зарплатня дійсно зросла, щоб пенсія зросла, щоб зарплатня наших бюджетних працівників зросла, щоб родини нормальну допомогу отримували по утриманню дітей. Цього нічого не було зроблено. Так хоч давайте допоможемо їм сплачувати житлово-комунальні послуги, на які, до речі, ви піднімаєте тарифи, ваш уряд, відміняючи минулі Ставлю на голосування 141 поправку. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

137 правка – це надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У мене в рідному Чернігові дуже багато людей, які переїхали з окупованого Донбасу і дійсно їм держава не допомагає. Вони викручуються самі і не можуть дійсно жити нормально: оплачувати оренду житла, оплачувати ці ганебні комунальні платіжки, і ще забезпечувати свою родину, гідним годуванням своїх дітей тощо, хоч щось елементарно, одягнутися. Вони не можуть це все забезпечити. Держава має їм допомогти, адже це наші громадяни. Або просто скажіть їм, що вони нам не потрібні і хай їдуть або на Донбас обратно, або за кордон, якщо ви не хочете їм допомагати. Ось покажіть, як ви їм допомагаєте – проголосуйте за цю правку, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 137 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Ще будуть поправки? Це дуже важлива поправка, шановні колеги. 141 правка – це щодо збільшення видатків на фінансове забезпечення виплат пенсій, надбавок та підвищення пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду на 50 мільярдів гривень. Це дуже важливо, адже ми розуміємо, що 11 мільйонів українців – це наші пенсіонери, це наші громадяни. І зараз 90 відсотків вони ведуть не просто нищенский образ життя, вони не можуть оплатити ні комунальних, вони не можуть нормально купити собі продукти, вони не можуть нормально поїсти. Вони не можуть цього зробити. Навпаки, ви це можете зробити зараз. І ви можете їм допомогти, щоб вони нормально жили у нашій країні і пишалися нашим парламентом. Забезпечте наших пенсіонерів нормальною пенсією. Проголосуйте за цю правку. Це ж зрозуміла, нормальна правка. Тим паче більшість пенсіонерів за вас голосували в 19-му році. Ставлю на голосування 137 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 13:19:29

Я розумію, що ви просто предаєте інтереси нашої держави, ви просто чхали на наших громадян, адже та програма, з якою ви йшли, вона каже про інше. Всі ці правки ви мали би підтримати. ви маєте направляти кошти на суди, адже тільки тоді у нас не буде корупції і будуть зважені судові рішення. Але це треба робити не за рахунок дітей, не за рахунок спорту. Це буде гарно, якщо ми будемо це робити за рахунок тих відомств, тих державних установ, які ці кошти просто проїдають. Ви ж пам'ятаєте, скільки ми сотень мільйонів гривень витратили, наприклад, на псевдореформу Генеральної прокуратури. І що зараз? Зараз прокурори відсуджують собі компенсації. Що ми зробили? Нічого гарного не зробили. Зараз у нас на мільярди гривень збільшили фінансування ДБР, Генеральної прокуратури, Офісу Генеральної прокуратури, інших силових відомств. Натомість ми зменшили фінансування нашої армії. Чому ми не можемо забрати звідти кошти? Чому у нас Державне управління справ отримують знову ж таки сотні мільйонів гривень? Чому ви з цим не розберетеся? Чому у нас мільйони доларів отримують зарплати наглядові ради в "Нафтогазі", в Укрзалізниці, в інших підприємствах, які просто проїдають, і вони проїдені, до речі, і корупцією. І всі це знають. За що вони отримують, якщо ці зарплатні, які ми можемо направити якраз на суди наші, а у дітей не забирати ці кошти, якщо вони нічого не роблять, якщо вони нічого не відпрацьовують? Чому за два роки ви нічого в цей бік не зробили? Ганьба вам! Всі правки були поставлені вже? Можемо переходити до голосування? Які дві правки? Скороход на підтвердження. 3-я і яка ще? і 15-а. Шановні колеги, я хочу, щоб ви розуміли, що всі, хто зараз проголосує за цей законопроект, забирає гроші у паралімпійців. Забирає гроші у тих людей, які створюють імідж Україні, які вибороли майже найбільшу кількість у світі медалей на останніх паралімпійських іграх. Ви їх цих коштів позбавляєте. І це при тому, що ви тут, сидячи, нічого не роблячи, і в останні хвилини, коли голосувалися важливі правки, проїдали їх у столовій Верховної Ради, за що вам велика ганьба, ви просто знущаєтесь з нашого спорту. Сам Президент України казав про те, що у нас спорт – це пріоритет. При цьому ви цей же самий пріоритет знищуєте, забираючи в них кошти. Можна витрачати 3-4 мільйони на дачу Президента, яку він обіцяв... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Правка номер 3 комітетом була врахована. Комітет наполягає на тому, щоб вона залишалася врахованою. Готові голосувати? Готові? Прошу Прошу підтримати та проголосувати. За-293 Рішення прийнято. 15 правка, Скороход, на підтвердження. Так от ви витрачаєте 3-4 мільйони гривень на утримання дачі Президента, яку він обіцяв дітям, але при цьому забираєте гроші в паралімпійців. Я не знаю, у вас взагалі десь залишки совісті є чи вони вже всі проїдені в столовій Верховної Ради? Скажіть, будь ласка, якщо у нас на сьогоднішній день розвалюються пам'ятки архітектури, але у вас ростуть маєтки. Якщо у нас на сьогоднішній день в НКРЕКП ті, хто нам встановлюють тарифи, зарплати по 300 тисяч гривень, які я пропонувала зменшити і за рахунок цього збільшити видатки на суди. А ті, хто платять по цих тарифах, мають від вас по 2 тисячі гривень. У вас взагалі хоч щось залишилося, чи все, що ви обіцяли на виборах, – це просто балабольство і всі "слуги народу" великі балаболи? Якщо ви голосуєте за цей закон, ви забираєте гроші в паралімпійців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 15. Комітет її підтримав. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-293 Рішення прийнято.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 щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими апеляційними судами (реєстраційний номер 5304). Прошу підтримати та проголосувати.

За-301 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Корнієнко з процедури.

Щодо політичних партій, зміни до політичних партій. ГОЛОВУЮЧИЙ. Без обговорення. Є пропозиція зараз розглянути законопроект 5253. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування проект проект Закону про внесення змін до Закону України "Про політичні партії". Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень. На трибуну голова комітету зачитати згідно статті 116. Тому що 116 стаття. Включіть, будь ласка, мікрофон правової політики розглянув на своєму засіданні (16 червня 21-го року, протокол 59) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії (реєстровий номер 5253) (від 17 березня 2021 року) (поданий народний депутатом Корнієнком та іншими народними депутатами) та альтернативний Закон про внесення змін до Закону "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (5253) (від 30 березня 2021 року) (поданий народним депутатом України Устіновою та іншими народними депутатами України) (реєстр 5253). Враховуючи зазначене, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (реєстр 5253-1) (від 30 березня 21-го року) (поданий народним депутатом Устіновою та іншими народними депутатами) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

даного законопроекту відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок або суперечностей в тексті законопроекту і інших структурних частин законопроекту та (або), інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Дякую, особливо за швидкість. зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії (реєстраційний номер 5253-1). Прошу підтримати та проголосувати.

За-319 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (реєстраційний номер 3683). Необхідне обговорення? Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-260 Рішення прийнято. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Павловський Петро Іванович. Доброго дня! Павловський Петро, фракція "Слуга народу". Колеги, визначальним фактором під час провадження авіаційної діяльності являється гарантування безпеки авіації, що є пріоритетним завданням для України як держави, яка приєдналась до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Це завдання реалізується зокрема шляхом прийняттям Авіаційних правил України, які базуються на міжнародних стандартах та враховують положення законодавства Європейського Союзу. Окремо необхідно визначити, що Угодою між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір, яку планується підписати у найближчій перспективі, передбачено, що для її повноцінної реалізації до законодавства України має бути включено ряд базових актів Європейського Союзу у галузі цивільної авіації. На досягнення поставленої цілі спрямований даний законопроект. Законопроект дозволяє спростити процедуру прийняття Авіаційних правил України, які встановлюють вимоги для сертифікації, нагляду, на експлуатацію повітряних суден, є нормативно-технічними документами і базуються на документах Європейського Агентства з безпеки польотів. Зазначений законопроект було розглянуто на засіданні Комітету з питань транспорту та інфраструктури. В нього було внесено відповідні зміни, які враховують зауваження до законопроекту, коли його було подано вперше до Верховної Ради. Враховано всі зауваження. З огляду на це комітетом було прийнято рішення про прийняття законопроекту за основу та в цілому. Прошу підтримати законопроект. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти, на виступи від депутатських фракцій та груп.

Народний депутат Бондарєв, фракція "Батьківщина". Прийняття даного законопроекту є важливим, оскільки Україна як держава, що приєдналася до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, несе відповідальність за виконання міжнародних зобов'язань. Наразі є необхідність забезпечення можливості Державіаслужбою приймати нормативно-технічні документи на основі імплементованих актів Європейського Агентства з безпеки польотів. В доопрацьованому законопроекті враховані всі зауваження народних депутатів стосовно виключення із тексту законопроекту зміни до частини першої статті 13 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тому "Батьківщина" буде голосувати за прийняття цього законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Слово надається народній депутатці Федині Софії Романівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Будь ласка, В'ятрович Володимир. Доброго дня, шановні колеги! Ви не повірите, але я знов про мову. Історія цього проекту є прикладом, як, навіть вирішуючи суто технічні завдання, можна створити серйозну проблему. Рік тому в первісному варіанті цього проекту уряд заклав бомбу, пропонуючи заради затвердження технічних правил авіації зробити необов'язковою одну із ключових норм Закону про мову: мовою нормативно-правових актів, діловодства і документообігу є державна мова. І хоча гуманітарний комітет і мовний омбудсмен звернули увагу на неприпустимість таких втручань в законодавство, представники Державіаслужби, Мінінфраструктури з цим погодилися, транспортний комітет все одно вніс проект на перше читання без врахування цих пропозицій. Це викликало скандал у цьому залі. Після цього проект відправили на повторне перше читання. Доопрацьований варіант уже не містить найабсурдніших норм і не втручається в Закон про мову. Але в ньому залишилася одна неприйнятна норма, що авіаційні правила приймаються мовою оригіналу. Це абсурдна правова конструкція, її треба вилучити, на що вказують і ГНЕУ, і гуманітарний комітет. "Європейська солідарність" готова підтримати цей проект, якщо або в другому читанні, або краще вже в першому читанні під стенограму буде враховано висновок гуманітарного комітету – вилучити з проекту слова "і можуть прийматися мовою оригіналу". Без вилучення цих слів ми заперечуємо проти голосування за проект в цілому. Дякую за увагу. До слова запрошується Рудик Сергій Ярославович. Але, шановні колеги, я нагадую, ви так багато говорили про Регламент, то Регламентом з голосу нічого не передбачається, ні під стенограму, ні без.

Ми вже 17 лютого відправили цей законопроект на доопрацювання. Дійсно, я погоджуюся з представником "Батьківщини", що основна претензія була знята, були вилучені норми, які міняють базовий Закон про захист української мови як державної. Невже не можна було звідси викреслити і авіаційні правила, які залишили лазейку для того, щоб можна було цю українську мову не подавати, а дати будь-яку іноземну? Поясніть мені, будь ласка. Ми продовжуємо цим законопроектом порушувати 10 статтю Конституції України і при всьому великому бажанні змінити наші авіаційні правила залишаємо цю норму. Перестаньте в кожному законопроекті робити те, що закінчиться 16 липня. 16 липня ми будемо ставити величезну жирну крапку в питаннях використання іноземної мови (російської) на території нашої держави в офіційному і в усьому іншому спілкуванні. розробників законопроекту про те, що це не є мова актів роботи діловодства і документації не приймається. Тому, колеги, хто хоче, хай голосує за Європу, але без зазіхань на українську мову. До другого читання доопрацьовуємо і викидаємо цю норму, і забуваємо про мову країни-агресора. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, я ще під враженням того, що відбулося сьогодні у Верховній Раді України. Ви знаєте, за 21 рік присутності в цій залі я вперше почув заклик вбивати своїх колег. Ви знаєте, у мене багато було опонентів в цій Раді, і ми дійсно були абсолютно на різних полюсах ідеологічних вподобань. Але ми завжди ставились з повагою до поглядів іншого, критикували один одного, але такого не дозволяли ніколи. І ви знаєте, що прикро, я завжди сприймав критику і напади від дійсних політичних опонентів. Але найгірше, коли свої в минулому закликають боротись зі своїми бувшими товаришами. Я ж не випадково нагадав цю ситуацію і мене попросили розказати, як кажуть, більше. В 2004 році дехто Потураєв був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. От в той період зі свободою слова все було гаразд, от все было хорошо. І те, що він тоді запроваджував в життя, він зараз вносить в Закон про Національну раду, про телебачення і радіомовлення. Але я дійсно знаю його дуже добре. Він працював у штабі Віктора Федоровича Януковича, він відповідав за пересувні групи. Я розкажу, що це таке. Це такі монітори, які рухалися по Україні, і якщо Янукович не успевал, показували його по моніторам. І за це відповідав пан Потураєв. Я навіть у Андрія Клюєва запитаю, скільки йому за це платили. Зв'язок, слава Богу, є. Тому я сьогодні очікую, що ви маєте знати, з ким ви працюєте. Тому що принцип, за яким принципом фашисты нанимали полицаев – из предателей бывших. Тому думайте, з ким працюєте. А те, що відбулося – це ваша відповідальність, всієї фракції, назва якої "Слуга народу". Дякую. Чи будуть ще бажаючі виступити? Народний депутат Шахов, будь ласка, 1 хвилина. Депутатська група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект, треба захищати повітряний простір. Але хотілося спуститися з неба на землю. Укртрансбезпека взагалі не працює по всій країні, жодних вагів немає в областях. Повертаюся до Луганської області. Голова Укртрансбезпеки хабарник, п'яниця, на якого було складено два протоколи за порушення за п'янку (а ви знаєте, що п'яниці роблять – вбивають людей на дорогах), "обілечує" таксистів, вантажний транспорт (1000 гривень, 500 гривень, 30 гривень). І за цим стоїть губернатор Гайдай. Повністю не звільняє за нашими запитаннями до цього негідника. Вбиваються дороги, ковбані як могили: Троїцьке, Сватове, Білокуракине, Мілове, Новопсков, Біловодськ. Знову запрошую кожного парламентаря до нас в хлібосольну область… Дякую. Але якщо Гайдай вже пов'язаний з авіаційними правилами – це сильна людина в державі, я так дивлюсь. Де б його не було, да, це правда. Будь ласка, підготуйтесь до голосування, займіть свої місця, переходимо до голосування за закон. Комітет пропонує прийняти за основу і в цілому. залі) Бачу, добре. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, це повторне перше читання (реєстраційний номер 3683).

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-247 Рішення прийнято. Дякую. З процедури, да? Кулініч з процедури. Доброго дня, шановні колеги. Є пропозиція підняти вверх у порядку денному сьогоднішнього нашого засідання технічну Постанову 5487 про зміну меж міста Миргорода і розглянути без обговорення.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

За-293 Рішення прийнято. Надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Тимошенко Юлія Володимирівна.

Шановні "слуги народу", якщо можна, півхвилини уваги. Можливо, ви не в курсі справ, але у нас офіційне повідомлення від НАК "Нафтогазу", що вже за червень місяць будуть піднімати ціни на газ для населення на 50 відсотків. Це офіційне повідомлення. Я хочу запитати. Взагалі хто-небудь відслідковує цю ситуацію? Хто-небудь взагалі звертає увагу, що вже за червень місяць до людей пішли платіжки по, цитую, 11 гривень 94 копійки, майже 12 гривень за кубометр? Я хочу сказати, що це не просто порушення ваших всіх зобов'язань, це нищівне відношення до людей, які не в стані були платити і по 6 гривень, і по 8 потім ви декларували, тепер людям виставили по 12. Ви знаєте, що у Верховній Раді лежить законопроект, який підписали всі фракції за нашою ініціативою. Цей законопроект повертає порядок, який існував до 2014 року, забезпечення людей природнім газом і теплом. Де передбачається в цьому законі, що не посередники, як зараз у вас, беруть газ українського видобутку і не продають людям втридорога. Ви пам'ятаєте, що Вітренко всім повідомив, що ціна на український газ складає 2 гривні 30 копійок, зараз виставили людям по 12 гривень. Я хочу запитати: хто за це відповідає? В чотири вище того, що реально люди можуть отримувати. Скажіть, будь ласка, хто "освятив" серед "слуг народу" – це вище керівництво, чи ваш уряд, чи ваша більшість хто "освятив" порядок, що посередники, які заробляють на цьому чотирьохкратний підйом, беруть газ українського видобутку і перепродають людям з такими націнками? Тому, по-перше, я хотіла би, щоб всі українці, які зараз нас чують знали, про те, що вже за червень їм на 50 відсотків підняли вартість газу. По-друге, я хочу, щоб люди в країні знали, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який повертає український газ, українського видобутку громадянам України і це ціна, ще раз говорю, трошки більше 2 гривень за Тобто мова йде про те, що зараз робиться злочин, велика корупція. Хто має відкати з цієї корупції – ви прекрасно знаєте. І тому я прошу: припиніть знущатися над Україною і українцями, поверніть людям газ українського видобутку і не підвищуйте в червні на 50 відсотків. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне питання порядку денного – це законопроект (реєстраційний номер 5248). Необхідне обговорення? Добре, я зараз вам дам. Хто буде? З обговоренням? Тоді ставлю на голосування пропозицію щодо розгляду цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-229 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Фріс Ігор Павлович. Дякую, Дмитро Олександрович. Колеги, я прошу маленьку… Я буду коротко дуже, але прошу вашої уваги. Ми в цьому залі проголосували законопроект 0850 щодо одночасної долі земельної ділянки і нерухомого майна, на якій воно розташоване. Ми заблокували з колегами постановою вказаний законопроект і зробили новий – цей, який зараз на розгляді у Верховній Раді. Ми вирішити всі питання з міністерством, з профільним комітетом, з Міністерством юстиції, які нівелюють ті проблемні моменти, які були в 0850. Що ж ми зробили? Дуже коротко. Ми зробили, що і земля, і нерухоме майно, яке на ній розташоване, має бути предметом договору купівлі-продажу або дарування, або міни. Не може бути землі без будинку і будинку без землі. Цей законопроект не відноситься до регуляції земель сільськогосподарського призначення, як декому здається, або когось, може, ввели в оману. Цей законопроект врегульовує питання права власності на землю, на якій знаходиться нерухоме майно, які повинні бути предметом договору і реєстрації підлягати тільки спільно, коли вони є предметом договору. У будь-якому випадку ми повинні перевіряти: чи і земля, і будинок є у власності; чи земля і будинок перебувають або не перебувають в іпотеці чи під забороною відчуження; чи є згода подружжя. Якщо це в 0850 було упущено, в цьому законопроекті ми це відновили і поправили. Ми відновили і поправили норму, відповідно до якої в обов'язковому порядку, коли земля є в оренді, а власник відчужує нерухомість, яка на цій землі розташована, це земля під будівництво, цей новий власник отримує право оренди безакцептно, безспірно. Йому не треба звертатися в органи місцевого самоврядування і просити в них, щоб на нього переоформили б це право оренди. Це правильний закон і комітет підтримав прийняття його зразу за основу і в цілому. Я вас дуже прошу підтримати це, ми розблокуємо тоді

Слово надається голові Комітету з питань аграрної та земельної політики народному депутату Миколі Тарасовичу Сольському. Будь ласка, Микола Тарасович. 13:51:52 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Колеги, якщо можна, я добавлю до цього, що мій колега Ігор Фріс заявив, про що законопроект, дуже коротко. Ми прийняли в цьому залі практично всіма фракціями законопроект 0850 в цілому вже в другому читані, який передбачає, що коли оформляється договір купівлі-продажу нерухомості, він є підставою для перереєстрації права оренди на земельну ділянку, яка знаходиться під цим об'єктом нерухомості, а також права власності, який знаходиться під цим об'єктом нерухомості. У зв'язку з прийняттям цього закону була певна реакція нотаріальної спільноти, яка попросила в частині договорів, коли відчужується нерухомість і земельна ділянка під нерухомістю у праві власності, щоб в договорах зазначались зразу два об'єкти – і сама будівля, і земельна ділянка для того, щоб вони перевіряли обтяження, пов'язані з земельною ділянкою, все. Це внесення змін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 Слово надається народному депутату Заремському Максиму Валентиновичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Відмовляєтесь, добре. Слово надається народному депутату Лозинському Роману Михайловичу, фракція політичної партії "Голос". Прошу передати слово Цабалю Володимиру Володимировичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Володимирович Цабаль, будь ласка. Шановні колеги, я закликаю підтримати цей закон. Насправді він дуже необхідний. Питання переходу одночасного права власності і на земельну ділянку, яка знаходиться під нерухомістю, давно вже потрібно вирішити. До цього у нас була така собі правова колізія, коли ти, купуючи нерухомість, тобі окремо потрібно було купувати земельну ділянку. Це стосується не тільки купівлі продажу, це стосується оренди. І відповідно це ускладнювало роботу як нотаріусів, так і покупцям і продавцям. Цей закон, він намагається вирішити цю проблему після прийняття закону 0850. І його треба підтримувати. Що стосується тих зауважень, які були в Міністерства юстиції і ГНЕУ. Я їх детально прочитав. Насправді… Ну, паралельно Міністерство економіки і Міністерство аграрної політики підтримали цей закон. Але Міністерство юстиції мало зауваження, які більше стосувались не самого способу вирішення проблеми, а такого, що оця проблема вирішується, але не вирішуються інші проблеми, які також потрібно вирішити після 0850. Тому сам закон потрібно приймати. Але потрібно паралельно вирішувати ті і інші проблеми, на які звернуло увагу Міністерство юстиції. Тому прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Немирі Григорію Михайловичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Соболєв Сергій Владиславович, будь Шановні колеги, про що цей закон? От нам тут казки розказують, що, ну, стоїть от будівля на 10 гектарах землі, а ці 10 гектарів іде під видобувну галузь. Так от ця будівля, під 20 квадратних метрів, буде продаватися разом з цією землею, разом з правом оренди на цю землю. Вдумайтесь! І, коли уряд, який чудово розуміє, що вони втрачають десятки мільйонів гривень. Навіть по нотаріальних діях, одна справа оформити будівлю в 20 квадратів зруйновано, а інша справа оформити 10 гектарів, які знаходяться під цією будівлею і які використовуються під видобуток бурштину, наприклад, на Волині. Що стоїть приватизувати будку? А 10 гектарів, на яких видобувають бурштин, або, наприклад, глини унікальні в Запорізькій області, або торфи на Волині? Не дуріть людей. Наступний приклад. Стоїть будівля на березі Чорного моря, зруйнована будівля, заборонено цю землю приватизовувати. В цей спосіб абсолютно нормально будка буде приватизована і далі там з'являється ще гектар землі, який примикає прямо до вод Чорного або Азовського морів. Тому наша пропозиція є чітка – ніякого в цілому. Хто хоче ставити правки – немає питань. Якщо це будівля і 6 соток – одна ситуація, де проживає громадянин, і тут ясно, навіщо це робиться. Будівля і 30 соток, якщо це будинок – немає питань. А якщо там гектари, десятки гектарів, якщо це пов'язано з видобувною галуззю, якщо це пов'язано з цінними копалинами… Наша фракція за це не буде голосувати, внесе правки на друге читання. І, будь ласка, якщо ми це виправимо, можна за це голосувати, щоб полегшити приватизацію в селі невеликої будівлі, яка зараз повинна пройти десятки актів для того, щоб це пройти.

Колеги, цей законопроект дуже простий, він про перехід права на земельну ділянку разом із переходом права на об'єкт нерухомого майна. сказав пан Ігор Фріс про те, що законопроект 0850, він заблокований вже постановою. Там є недолік і він там якраз не вимагав укладати договори саме при відчуженні нерухомості земельної ділянки приватної власності. І нотаріуси цим обурені, тому що це спричиняє, може спричинити великі проблеми зловживання, і це мінус. І насправді в цілому підхід в цьому законопроекті такий самий, як і 0850, який ми проголосували в цілому більшістю голосів. Тому він просто не руйнує головну ідею, але виправляє помилки. Тому це дійсно Закон про удосконалення механізму переходу права оренди і при емфітевзисі, і при суперфіції, тоді, коли переходить право власності на будівлю і споруду. Тому група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Герасимову Артуру Володимирович, будь ласка, фракція "Європейська солідарність". Ще буде хтось наполягати? Буде, бачу, так. Потім – Бондар. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Артур Володимирович. 13:59:37 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний пане головуючий, шановні колеги! Цей законопроект унормовує правила для переходу права власності та всіх видів користування земельною ділянкою у випадку переходу права власності або права користування у у разі набуття права власності на розташований на такій земельній ділянці об'єкт нерухомого майна шляхом внесення змін до статті 120 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу України. Всі розуміють, що проблема існувала, існує і проблему треба вирішувати. Тому "Європейська солідарність" буде підтримувати прийняття цього законопроекту. Що стосується побоювань, то, дійсно, до другого читання це може бути виправлено,

Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект. Наша депутатська група "Партія "За майбутнє" підтримає його. Бо він дає можливість розв'язати ситуації, коли люди купують будинок, купують незавершене будівництво, купують хату в селі або незакінчену хату, а земля не переоформлюється автоматично. Тобто цей законопроект дає можливість ці речі вирішувати автоматично. Не треба розводити зайву бюрократію. Приїхав, купив хату чи незакінчену, чи недооформлену, але у тебе вже питання по землі одночасно вирішується. Те саме, в тебе вирішується питання, якщо ти орендуєш приміщення чи орендуєш якісь об'єкти, його хтось перепродав, цей об'єкт, то ти все одно залишаєшся нормально в користуванні цим об'єктом. У тебе автоматично переоформлюються документи і ти вирішуєш всі свої питання автоматично і не не маючи ніяких проблем. Тому ми підтримуємо цей законопроект і просимо підтримати його в цілому. Це абсолютно нормальна практика, вона вирішить багато питань. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування... За основу і в цілому немає заперечень? За основу. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5248). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-293 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, декілька фракцій звернулися з такою пропозицією: зараз без обговорення розглянути законопроект реєстраційний номер 4388. Немає заперечень? (Шум у залі) Це проект Закону про внесення змін до Закону України про статус ветеранів війни.

неонатального скринінгу в Україні (реєстраційний номер 5589, 5589-1). Обговорення необхідне? Пропонується розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-253 Рішення прийнято. До слова запрошується міністр охорони здоров'я Ляшко Віктор Кирилович. Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, прошу вас підтримати проект змін до Державного бюджету України на 2021 рік. Проектом змін пропонується перерозподілити 300 мільйонів гривень з Фонду Президента України для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу. Це дозволить нам виявляти в новонароджених дітей, які мають вроджені або спадкові захворювання, що підлягають корекції. Як правило, такі діти народжуються без видимих ознак патології, а коли захворювання вже маніфестує, патологічні зміни в організмі стають незворотними і призводять до суттєвої інвалідизації і ранньої смерті пацієнтів. Рання досимптомна діагностика і вчасне призначення адекватного лікування таким дітям дозволяє уникнути розвитку патологій і зменшити рівень інвалідизації дитячого населення України. На сьогодні в нас працює 12 центрів неонатального скринінгу, які роблять дослідження лише на чотири захворювання. Ми плануємо створити на базі існуючих лабораторій п'ять потужних сучасних центрів неонатального скринінгу. Це дозволить забезпечити обстеження новонароджених дітей всіх регіонів України з оптимальним навантаженням на лабораторію – близько 80 тисяч досліджень на рік. Загальна кількість орфанних метаболічних захворювань, які будуть включені до скринінгу новонароджених України буде складати 21 захворювання, що відповідає кращим європейським практикам. А на базі "ОХМАТДИТ" ми створимо високотехнологічний референс-центр для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру найсучаснішого лабораторного обладнання. Тому ще раз прошу підтримати законопроект і дозволити нам боротися за життя та здоров'я кожного маленького пацієнта з перших хвилин від його народження. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція "Батьківщина" як автору альтернативного законопроекту. Будь ласка. 14:06:43 ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Шановний пане головуючий, шановна президія, шановні народні депутати! Проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення розширеного неонатального скринінгу та реабілітацію дітей з інвалідністю в Україні розроблено з метою впровадження в державі ранньої досимптомної діагностики новонароджених дітей для попередження розвитку генетичних захворювань. Та додатково, на відміну від основного президентського законопроекту 5589, поліпшення реабілітації дітей з інвалідністю, що сприятиме підвищенню рівня соціального захисту таких дітей з особливими потребами і уточнює назву бюджетної програми. на важливості збільшення видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю, оскільки наразі в Україні таких дітей біля 170 тисяч. Враховуючи, що в поточному році на реабілітацію дітей з особливим потребами у державному бюджеті передбачено лише 130 мільйонів а середня вартість реабілітації, послуг, для однієї дитини складає приблизно 19 тисяч гривень на рік, необхідні послуги отримуватимуть лише 7 тисяч дітей, а більш ніж 160, всупереч проголошеному владою курсу на підтримку базових прав дитини, залишаються без будь-якої надії на покращення стану здоров'я. Для виправлення неприпустимого стану справ у сфері реабілітації діток з особливими потребами, альтернативним законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік". Вилучити у головного розпорядника коштів Міністерства освіти і науки бюджетну програму "Фонд Президента України з підтримки освіти" з обсягом видатків 500 мільйонів Збільшити на 300 мільйонів гривень видатки за бюджетною програмою "Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я". Для Міністерства освіти найменування бюджетної програми "Фонд Президента України з підтримки освіти і науки" у сфері

Слово надається для доповіді голові підкомітету Комітету з питань бюджету, народній депутатці України Лесі Валентинівні Забуранній. Шановні народні депутати і запрошені, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 16 червня розглянув законопроекти за номером 5589, поданий Президентом України і визначений як невідкладний, та альтернативний до нього 5589-1, поданий народними депутатами. Президентом України ініційовано створення сучасних центрів неонатального для обстеження новонароджених дітей і запропоновано виділити для обладнання таких центрів 300 мільйонів гривень. Для реалізації зазначеного у законопроекті передбачено збільшити за загальним фондом державного бюджету видатки Міністерству охорони здоров'я на таку суму, зменшивши Фонд Президента України з підтримки освіти, науки і спорту. Авторами законопроекту за номером 5589-1 підтримано ініціативу Президента України і запропоновано збільшити на 418 мільйонів видатки щодо реабілітації дітей. Законопроекти підготовлені збалансованими щодо показників державного бюджету. Міністерство фінансів висловилось за підтримку прийняття законопроекту за номером 5589. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради загалом не заперечує можливості прийняття внесених законопроектів. За підсумками розгляду проектів законів 5589 і 5589-1 комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект 5589 за основу і в цілому як закон, з врахуванням необхідності внесення техніко-юридичних і редакційних уточнень. Відповідно Комітету з питань бюджету разом з ГНЕУ належить внести необхідні редакційні техніко-юридичні уточнення. Дякую, Леся Валентинівна. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Да, я бачу. Прошу записатися: два – за, два – проти, для жвавої парламентської дискусії. Слово надається народному депутату України Володимиру Володимировичу Цабалю, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка, Володимир Володимирович. Шановні колеги, будь ласка, звільніть прохід для того, щоб виступаючі могли добиратися мікрофону. Шановні колеги, я пам'ятаю, як у вересні минулого року, коли ми побачили проект бюджету на 2021 2021 рік, було дуже багато критики – а чому збільшується фінансування Офісу Президента на одну четверту, також було питання – а що це за фонд такий, який створюється в Офісі Президента. І я, і деякі мої колеги, ми подавали правку, щоб гроші з цього фонду направити напряму на медицину і освіту, на жаль, ця правка не була прийнята. Але зараз я вітаю рішення Президента, я вітаю рішення комітету, що ці гроші, які були виділені в цей новий фонд, що вони все-таки підуть на медицину. Це один з тих прикладів, коли ті цілі і ті обіцянки, які давалися до того, коли розглядався бюджет, були виконані. Тому я закликаю всіх, всі фракції підтримати цей законопроект. А також закликаю монобільшість, що давайте зробимо так, щоб всі схожі програми більше розвивалися і ми більше підтримували схожих законопроектів. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Володимирович. Слово надається народному депутату Лабі Михайлу Миколайовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 14:13:38 ЛАБА М.М. Прошу передати Михайлу Радуцькому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Борисович Радуцький, будь ласка. Дякую, колеги. Шановні народні депутати, нещодавно, ви всі пам'ятаєте, як ми всім залом збирали гроші для маленького хлопчика, який був хворий на спінальну м'язову атрофію, на СМА, вибачте, зараз хвилююсь. І таких дітей по Україні дуже багато. Якщо Україна не почне сама робити цей скринінг, ми лишаємо цих дітей

про договори керованого доступу. Це другий, але більш важливий крок, – виділити гроші на повний скринінг і для того, щоб був реєстр, щоб ми точно знали, скільки грошей нам треба в бюджеті кожного року для того, щоб ці діти не збирали милостиню по залах Верховної Ради і інших установ. Дуже прошу всіх колег зараз відійти від політики і підтримати цей законопроект. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Бондар Віктор Васильович, депутатська група "Партія "За майбутнє". Ірина Мирославівна, будь ласка, Констанкевич. Шановні народні депутати, група "За майбутнє" вітає всі ініціативи влади щодо підтримки дитинства. І я хочу аргументувати тим, що насправді сьогодні не прозвучала тривожна статистика щодо істинного стану справ з дитячою захворюваністю. Вона не прозвучала, можливо, не тому що її не знають, а тому, щоб не лякати наше суспільство. Але насправді ці цифри є і вони нас повинні всіх мобілізувати для того, щоб ми поставили перед владою, перед конкретно урядом і перед міністерством завдання про створення цільової програми на підтримку української дитини, тому що це реально майбутнє. пунктів у цій програмі має бути не один, не лише скринінг, а багато інших напрямків мають бути передбачені щодо здоров'я дитини. Наприклад, ми зареєстрували нещодавно законопроект про фортифікацію борошна фолієвою кислотою. Саме це, ми вважаємо, є профілактичним заходом, який убезпечить багатьох дітей від вроджених захворювань. Потрібно провести системну організовану роботу щодо захисту української дитини. І тому ми голосуємо "за", але просимо, щоб, по-перше, в подальшому, окрім того, що буде цільова програма, гроші не перелаштовувалися не перелаштовувалися і не переорієнтовувалися впродовж дня з освітніх і наукових програм. Давайте наперед передбачати в бюджеті 22-го року цільову програму із солідним фінансовим ресурсом для захисту здоров'я дитини. А освіта і наука теж має належно фінансуватися. Тому що це наші стратегічні пріоритети наступного року і щороку. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату Власенку Сергію Володимировичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія, шановні народні депутати, шановний пане міністре! Я звертаюся до міністра охорони здоров'я. Будь ласка, я звертаюся до міністра! Дуже важлива ініціатива. Команда "Батьківщина", фракція, підтримує рішення комітету щодо голосування за основний законопроект. пане міністре, станьте ініціатором щодо додаткового виділення коштів для тих діток, які вже, справді, є хворими, майже 170 тисяч. Я погоджуюся з головою Комітету охорони здоров'я, що все-таки треба лікувати причину, а не наслідки. Причина – це все-таки рання діагностика. Але, шановні колеги, ті батьки, які сьогодні стикаються з проблемами, вони очікують також підтримки держави. І наступний законопроект має бути щодо виділення додаткових коштів Міністерства охорони здоров'я щодо вже надання допомоги цим діткам. Я хотів би привернути увагу до все-таки зарплати лікарів і лікувальних дитячих закладів. Колега по фракції Євтушок не від хорошого життя зараз щоденно буває у київському "ОХМАТДИТ" і приносить пачку звернень лікарів, які реально на руки отримують 7-7,5 тисяч гривень зарплати. Теж вони не від хорошого життя шукають кращу роботу за кордоном. Давайте це питання будемо вирішувати в комплексі. Ви як новий керівник, як новий міністр, але не нова людина в галузі. Ми чекаємо від вас конкретних пропозицій, як не на словах, а на ділі підтримати і медиків, і пацієнтів. Фракція "Батьківщина" цей законопроект підтримує. Дякую.

Я.В. Фракція "Європейська солідарність" підтримує даний законопроект. І хочемо наголосити: дійсно у нас є шалене недофінансування орфанних хворих і навіть при формуванні бюджету на 2021 рік у нас було жахливе недофінансування як і в цілому медичної галузі, так і саме таких важких пацієнтів і рідкісних пацієнтів. Тому подальшим нашим кроком, звісно, має бути збільшення фінансування на дані видатки і створення саме окремої програми по лікуванню таких дітей. Дякую.

Але я хочу нагадати, що в 2013 році в бюджеті було на 100 відсотків закладено та профінансовано забезпечення фінансування онкохворих дітей та дітей з рідкісними захворюваннями. І, кажу чесно, сьогодні дуже сумно, що ми окремо обговорюємо це питання і, на жаль, сьогодні питання щодо охорони здоров'я, щодо захисту дитинства та материнства в нашій країні, захисту дітей, воно так і не є пріоритетом держави. І тут зараз є міністр охорони здоров'я. Через декілька днів будуть всі вітати наших лікарів, дякувати їм. Шановні, так вже ж час не дякувати, вже час діяти, коли треба забезпечити фінансування нашим лікарям, підняти їм заробітні плати. Та скасувати цю позорну реформу Супрун. Дякуємо. почали будувати 11 років тому, його мали завершити до Євро-2012. На сьогодні у нас Євро-2020 і ми маємо взагалі такий собі довгобуд. Так, законопроект для виділення 300 мільйонів, він потрібний. Його група "Довіра" буде підтримувати. Але в мене питання. Чи зроблений аудит витрачених раніше грошей на будівництво? Чи були притягнуті до відповідальності люди, коли після запуску першої черги було затоплено дороговартісне обладнання? Чи закінчені кримінальні справи відносно осіб за розтрату державних коштів? Тому нічого не розслідувано, ніхто не покараний. Що заважає завершити будівництво лікарні, де дійсно спасають тисячі дітей? І ще хочу звернути вашу увагу. Що цих 300 мільйонів, скоріше будуть закуповувати обладнання без тендерів. Ми це дозволити уряду рік назад. Зверніть на це увагу, як будуть ці тендери проводитись. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію… Шановні колеги, комітет рекомендує за основу і в цілому. Немає заперечень. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Додатку 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні (реєстраційний номер 5589). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-331 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону (реєстраційний номер 5589). Прошу підтримати та проголосувати.

За-333 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Вітаю вас! Наступне питання порядку денного – це проект Закону про страхування (реєстраційний номер 5315). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. До слово запрошується народний депутат України, голова підкомітету Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Аллахвердієва Ірина Валеріївна. Дайте, будь ласка, 4 хвилини і від комітету, і від авторів. Шановний головуючий, шановні колеги, вашій увазі пропонується Закон України про страхування (реєстраційний номер 5315), який є частиною повного блоку з оновлення законодавства у сфері небанківських фінансових послуг. Діючий Закон України "Про страхування" був прийнятий 25 років тому. Думаю, немає потреби пояснювати, що він не відповідає тенденціям розвитку світової фінансової інфраструктури, а підходи регулювання, закладені в ньому, потребують осучаснення. Комітет пропонує Закон України "Про страхування" викласти в новій редакції з метою оновлення відносин у сфері страхування загальних правових засад здійснення діяльності зі страхування, визначення повноважень Національного банку України щодо нагляду за діяльністю страховиків. Наша мета – забезпечити функціонування ефективного ринку страхових послуг та належний рівень захисту клієнтів. Ми не просто оновлюємо законодавство, а інтегруємо ключові вимоги законодавства Європейського Союзу, які Україна зобов'язана виконувати відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, а також принципи Міжнародної асоціації органів страхового нагляду. Цей документ унормує діяльність страховиків, що стосується договорів страхування, посередників та взаємодії зі споживачами, і дозволить Національному банку перейти від ліцензування за видами страхування до ліцензування за класами страхування. У новому законі пропонується оновлення підходу до ліцензування страховиків; удосконалення вимог до власників істотної участі страховика; запровадження нового підходу в регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів; вдосконалення питань корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками страховика; запровадження нових підходів до необхідного наявного капіталу та вимог до платоспроможності страховика; запровадження ефективних процедур виходу страховика з ринку; оновлення процедур нагляду. Проект закону детально обговорювався на робочих групах комітету з представниками Нацбанку, асоціаціями страховиків. Отримав концептуальну підтримку Нацбанку України, Міністерства розвитку економіки та сільського господарства України. Прийняття нового Закону "Про страхування" – це першочерговий крок для розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 19 травня поточного року розглянув даний законопроект та рекомендує Верховній Раді України прийняти його за основу. Дякую. Звичайно, є. Тому прошу записатися: два – за, два – проти. Хто не встигне, перейти в іншу форму парламентської дискусії. Слово надається народному депутату України Брагару Євгену Вадимовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 14:28:02 БРАГАР Є.В. Прошу передати слово Данилу Гетманцеву. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Данило Олександрович. Шановні колеги, 25 років не оновлювався Закон "Про страхування". 25 років у нас діє страховий ринок, який, з одного боку, не забезпечує права клієнтів і інтереси клієнтів, а з іншого боку, є базою для ухилення від оподаткування. Ми можемо говорити багато про той закон, який сьогодні розглядаємо, і про його необхідність і актуальність. Мені здається, що це поза всяким сумнівом. І, безперечно, він не є досконалим. Не є досконалим таким, як є досконалим доповідач цього законопроекту, прекрасного законопроекту прекрасний доповідач. Прошу підтримати його. Дякую. Слово надається народному депутату України Бондарю Михайлу Леонтійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 14:29:03 БОНДАР М.Л. Дякую. Передайте, будь ласка, слово Ніні Южаніній. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Шановні українці, шановні колеги! Насправді сьогодні можна вже стверджувати, що новим продуктом у сфері небанківських фінансових послуг є підготовка проектів відсилочних норм. Це було в попередніх законопроектах, про які ми з вами говорили, і 5565 (це про фінансові послуги та фінансові компанії, про кредитні спілки), те ж саме відбувається і в цьому проекті закону. Замість чітких правил для страхового ринку, визначених на законодавчому рівні, чого потребує сам ринок, проект містить близько ста відсилочних норм на нормативні документи, які має підготувати Національний банк України. Ми знаємо з вами і пережили те, що з 2013 року по 2020 рік кількість страхових компаній в Україні зменшилася з 407 до 210. І встановлений баланс інтересів держави та бізнесу стабілізував цю ситуацію на страховому ринку. Проте такий баланс не може протриматися довго і особливо після прийняття таких законів. Переді мною декілька сторінок дрібного тексту щодо зауважень саме учасників цього ринку. Ми намагалися на комітеті розібратися з усіма цими зауваженнями. Але часу треба значно більше, щоб напрацювати якісний закон. Тому насправді у нас більшість з цих законів до другого читання мають зовсім інший зміст, вони наповнюються, доопрацьовуються. Я хотіла б, щоб хоча б один із законів, який є в рамках якраз прийняття Закону про "спліт", а не тільки із-за того, що не вносилися давно зміни до базових законів, все ж таки напрацьовувалися більш детально. Нехай більше часу знадобилось би, але з тим, щоб бізнес знав, що можна продовжувати працювати в Україні. Ми утримаємося зараз при голосуванні і чекаємо цей проект закону до другого читання доопрацьованим з врахуванням думки всього страхового ринку в Україні. Дякую. Слово надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, насправді законопроект щодо страхування потрібно вдосконалювати, але чи таким чином, як це зробили автори. Спробую пояснити, що цим законопроектом пропонується відмовитись від обов'язкових видів страхування, замінивши його обов'язком наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності. Ми маємо чітко говорити, що сьогодні є певні професії, які підлягають обов'язковому страхуванню, це і поліцейські, це і військові, це і медичні працівники. Як бути в цих випадках? Я погоджуюся з попередньою виступаючою, шановною колегою по парламенту, щодо надмірних повноважень Національного банку України. Національний банк знову тут має розширені повноваження стосовно не тільки контролю, а й певного впливу на здійснення страхової діяльності. Також ускладнюється система корпоративного управління управління в страхових компаніях. І тут також буде мати вплив Національний банк України. Є також суттєві зауваження щодо мінімального статутного капіталу страховиків. За діючою нормою це майже 10 мільйонів євро, а пропонується 48 мільйонів гривень, тобто в 7 разів менше. Також цікава річ: у "Прикінцевих положеннях" пропонується анулювати ліцензію на надання фінансових послуг страховикам, місцезнаходженням яких є територія проведення операції Об'єднаних сил. А як же ж тоді бути з обов'язком виконання за договорами клієнтів? Фракція "Батьківщина" не буде голосувати за такий проект. Дякую.

Шановні колеги, тут перший автор цього законопроекту сказав про те, що його треба підтримати тільки за те, що він є автор. Ну, сумнівна постановка питання. Але є один беззаперечний плюс, який треба підтримати. В цей законопроект "слуги" умудрились не внести норм, які повертають російську мову в державне офіційне спілкування. І тільки за це він заслуговує на підтримку. Але, колеги, його реально можна було би подати і по-краще. Ми нарахували мінімум шість застережень, які варто доопрацювати. Хочете в другому читанні, значить буде в другому читанні, але цього можна було уникнути і в першому. Починаємо з термінології. В законопроекті застосовується термінологія, яка не має чіткого юридичного визначення в практиці страхування. Зокрема, прості речі: дефініції як "вигодонабувач", "клієнт", "статистична звітність". Їх треба окремо прописувати, щоб потім не було подвійного використання в практиці. Наступне. Частина положень проекту характеризується відсутністю належного рівня узагальнених нормативних положень, які є характерними для закону, який є державним нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Частина положень проекту, як уже правильно сказала пані Южаніна, є відсильними та потребують ухвалення Нацбанком. Вона нарахувала 100 нормативних документів, які треба доопрацьовувати на рівні окремих документів і розпоряджень Нацбанку. З цього випливає ще одне застереження до концепції законопроекту, а саме – дискретність норм щодо повноважень Нацбанку, які, я погоджують з іншим колегою з "Батьківщини", надто великі. Колеги, доопрацьовуємо в другому читанні, але в майбутньому не допускаємо норм, які треба переробляти. Дякую. Дякую. Шановні колеги, просить ще слово Нестор Іванович Шуфрич. Чи буде ще хтось просити? Бачу, Шахов. Ще хтось буде? Більше ні. Тому я попрошу, запросіть народних депутатів до зали, тому що через два виступи ми переходимо до голосування. Одна хвилина, Нестор Іванович, будь ласка. 14:36:15 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановні колеги. Зараз про корупцію. Нібито непогана ініціатива. Пане Данило, красиво було приховатись за, як ви сказали, чудовим доповідачем. Я вже бачив, як "за ангелами ідуть чорти з чемоданами". Корупційний комітет визнає цей закон таким, який несе ризики корупції, з корупційною складовою. Ну все зрозуміло. Що говорить народ України вам, "слугам народу"? По-перше, поверніть мир. Вчора і Байден вам сказав: виконайте Мінські угоди. Друге – боріться з корупцією. Ви тягнете стратегічний Закон про страхування, а а антикорупційний комітет, в якому у вас більшість, визнає його корупційним. Я не розумію: за корупцію або проти? Тобто ми боремося з корупцією, тобто ви боретесь або очолюєте? Тому наша фракція засуджує такий підхід. Ми вважаємо, що питання страхування має бути поза корупцією і в інтересах людей, а не стати корумпованим прикладом щодо людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Шахову Сергію Володимировичу, будь ласка. І після цього переходимо до голосування, якщо більше немає бажаючих. Будь ласка, Шахов. поставити наголос на тому, кого ми будемо страхувати, коли сьогодні на окупованих територіях народжується одна дитина а 8 людей помирає, в мирній Україні 4 людини помирає, одна дитина народжується з патологією. Ми перед цим голосували законопроект, з Фонду президентського 300 мільйонів на дітей на лікування ще в утробі матері. До яких пір буде сьогодні знущання над українським народом? А це залежить і від стресу людей. Сьогодні демілітаризація повніша у державі, післявійськовий синдром. Кого будемо страхувати, коли немає соціальних гарантій? 49 стаття Конституції: безкоштовна медицина та освіта. Зверніть на це увагу, монобільшість. Завершили, так, шановні колеги? Прошу народних депутатів зайняти свої місця, переходимо до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про страхування (реєстраційний номер 5315). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Арахамія з процедури. Колеги, пропоную підняти питання розгляду законопроекту 5267, який нам зараз конче необхідний для того, щоб ми могли забирати і витребувати гроші від "Газпрому" по компенсаціях перед НАК "Нафтогазом". Дякую. Шановний Давид Георгійович запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного для того, щоб зараз розглянути законопроект (реєстраційний номер 5267). Правильно? Немає заперечень? Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра юстиції Коломієць Валерія Рудольфівна. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань правової політики Фріс. Скорочену процедуру? Добре. У вас доповідач де? Пропонується без обговорення? Добре. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору (мирових угод) укладених між іноземним суб'єктом та державою Україна. Готові голосувати? Реєстраційний номер 5267. Прошу підтримати та проголосувати.

За-308 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про особливості надання електронних публічних послуг (реєстраційний номер 5495). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-247 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань цифрової трансформації Крячко Михайло Валерійович. І від комітету, від авторів, чотири хвилини дайте, будь ласка. Шановні колеги! П'ять мільйонів українців вже активно використовують цифрові паспорти "Дія". Понад 80 відсотків родин з немовлям скористалися сервісом "е-малятко". бізнесу в Україні відкривається онлайн. Карантинні виплати у 8 тисяч реалізовані виключно онлайн, понад 500 тисяч ФОП та найманих працівників. Це далеко не всі результати за півтора роки цифровізації країни. Разом з тим багато послуг ще залишаються паперовими, українці та бізнес потерпають від корупції в багатьох сферах, наприклад, у будівельній чи земельній. А чиновницький апарат, а застаріле законодавство чине опір цифровізації. Сьогодні ми маємо шанс зробити крок до справжнього цифрового прориву в Україні, а також подолати неконструктивну бюрократію та корупцію. Революційний законопроект про особливості надання електронних публічних послуг забезпечить можливість надавати всі державні послуги онлайн, ліквідувати довідки та інші непотрібні документи, від яких страждають громадяни та бізнес, витрачаючи час, нерви та гроші на їх отримання, заборонити органам влади вимагати паперові документи у громадян України. Все це дозволить побороти значну корупцію, яка існує в сфері державних послуг, зробити послуги максимально прозорими та простими, а державу більш зручною для українців. Прошу підтримати законопроект 5495 у першому читанні та скоротити терміни подання пропозицій до нього наполовину. Дякую. Дякую, Михайло Валерійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорити. Прошу записатися: два – за, два – проти. Я бачу, Артур Володимирович. Завжди надаю на це слово. Записуйтесь краще, записуйтесь кнопочкою. Совсун Інна Романівна, народна депутатка, фракція політичної партії "Голос".

Шановні колеги, ми будемо підтримувати за основу цей законопроект, тому що він насправді створює нашу державу більш зручною для громадян. Всі, хто користуються додатком "Дія", вже, напевне, це відчули, коли ви можете не стояти в черзі, не чекати, коли доїде якийсь клерк для того, щоб видати якусь вам послугу. І тим більше, коли ви можете це зробити онлайн. Цей законопроект якраз і спрямований на те, щоб більше послуг, які надаються в державі Україна, наші громадяни отримували онлайн. Це дуже зручно. Це без хабара. Не треба приносити шоколадку, квіти тому працівнику, який надає соціальні послуги. А найголовніше – це те, що відрізняє нашу країну від багатьох країн світу з кращого з кращого боку, і точно дає нам можливість показувати, що Україна прогресивна нація, яка створює державу дуже зручну для людей. Саме тому партія "Голос", як і обіцяли під час виборів, буде підтримувати ідеї, які створюють державу для людини. І саме тому ми будемо підтримувати цей законопроект, який дає перші можливості, перші шляхи для того, щоб була надана послуга в тому вигляді, як воно зручно – онлайн через комп'ютер, через мобільний додаток і, звичайно, через представництво державного органу, якщо буде таке нестримне бажання прийти і отримати вживу цю послугу. Я розумію, що до цього законопроекту є певні зауваження, ми працювали в залі, говорили зі своїми колегами. І тому я прошу всіх долучитися до доопрацювання цього законопроекту, і впевнений, що комітет до другого читання зможе їх виправити. Але це рамочний закон, який точно допоможе нам зробити крок вперед. Прошу підтримати. Дякую. Держава повинна бути у смартфоні. А слово прошу передати Жмеренецькому. Доброго дня, шановні колеги. Нарешті настав цей історичний момент, коли я навчався в академії на електронному урядуванні 10 років тому, ми лише мріяти могли про те, що нарешті будемо голосувати в парламенті за режим paperless. Я хочу трохи прояснити, що ж це за такий paperless. Справа в тому, що так склалось з 90-х років, українські органи влади почали плодити безліч своїх сервісів, баз даних, і ці дані були абсолютно розрізнені. Тому коли громадянин хотів отримувати будь-яку послугу в будь-якому органі влади, то він мусив обійти в деяких випадках десятки органів влади для того, щоб в паперовому вигляді дістати з баз даних цих органів якісь довідки, якусь інформацію, і потім надавати тим органам влади, які йому мають надавати адміністративні послуги. Тобто людина виконувала своїми ногами по суті функцію обігу даних між державними органами влади. Це абсолютний абсурд. Люди витрачали по суті місяці свого життя, чекаючи на кожну з цих довідок, хоча все зводиться до того, щоб просто обмінюватись даними між державними органами. І щоб людина отримувала послугу в "Єдиному вікні", і людину не цікавило, в яких базах даних, в яких органах влади міститься ця інформація. Щоб людина робила зручний запит в додатку Дія чи на сайті, а далі вже органи влади між собою обмінювались даними і надавали цю послугу. Тобто мова йде про те, щоб знищити оцей безкінечний паперовий обіг між органами влади, в якому людина просто передаточна ланка. Тому прошу підтримати, це справді історичний момент, коли наша держава стане лідером в європейських країнах по наданню державних адміністративних послуг. Дякую. Колеги, по-перше, коли ми говоримо про цей законопроект, ми не говоримо про застосунок "Дія", ми говоримо про абсолютно всі електронні послуги, саме електронні послуги, які можуть надаватися. І в тому числі онлайн-кредитування – це також онлайн-послуга. Фракція "Батьківщина" послідовно і завжди виступає за підтримку електронних послуг, за підтримку діджиталізації, при одній дуже істотній умові: при умові збереження і безпечності персональних даних. От саме цей момент, він не дотриманий в тексті цього законопроекту, і саме цей момент має бути виправлений Друге зауваження серед п'яти зауважень, які у нас взагалі є до цього законопроекту, полягає в наступному. Що ця електронна публічна послуга може бути надана кому завгодно, причому навіть без відома реальної особи, від імені якої ця послуга запитується. В цьому законопроекті, слід відмітити, є запобіжник, але він недієвий. І взагалі ця норма, вона застосовується для країн, в яких рівень діджиталізації, він уже досяг якогось певного рівня. І тому за умови, якщо профільний комітет долучить представників із "Батьківщини" на доопрацювання цього законопроекту, якщо ви зауважите на наші поправки, ми із задоволенням підтримаємо цей законопроект під час другого читання. Дуже дякую за увагу. Володимир Кабаченко. Дякую. Слово надається народному депутату Шуфричу Нестору Івановичу, фракція "Опозиційна платформа – За життя" 14:50:41 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний пане Руслане. Прошу передати слово шановному народному депутату України Мамці Григорію. Дякую.

через два роки запустили спочатку слово "діджиталізація", на даний час пытаемся, намагаємося запустити процес діджиталізації. Хтось каже, що "Дія" – це гарно чи погано. Але ж необхідно такі ресурси, говорити про їх послуги. Що вони пропонують людям? Паспорт, реєстрацію і все. Водійські права. Ресурс тоді здатен працювати, коли він приносить реальну послугу. А не за два роки тільки почали вносити законопроект. Необхідно пригадати і кейс, про який проголосували в Верховній Раді. Всі розказували про те, що нова послуга буде щодо обміну документів. Я все-таки порекомендую народним депутатам почати читати старі законопроекти, які були, є, існують. Питання електронного документу піднімалося вже років 20 назад. Всі системи створені. Все пропіарено. Все розказано. Ціле міністерство вже існує – цифрової інформації. А люди хочуть зрозуміти, як же воно буде діяти. Доступ, у кого є смартфони. Так у нас 70 відсотків населення Nokia 3100, в селах, вони не працюють під ці процеси. Необхідно все-таки звертати увагу на простих громадян. І, коли порівняти і по кейсу, за який голосували, і в цьому законопроекті також. Що якщо громадянина не влаштовує цифра, то можуть надати в паперовому стані. Так у нас, щоб не получилося, що просто добавиться писанини. Ми не будемо підтримувати цей законопроект. Дякую. Ар'єв Володимир Ігорович. Після цього переходимо до голосування. Рідкісний випадок, коли Верховна Рада цього скликання розглядає дійсно справді дуже хороший законопроект, тому що його головна мета... Я дуже просто зараз спробую пояснити, для чого. Якщо є інформація в базі даних і її можна витягнути, то чиновнику, посадовцю, який обслуговує громадянина в центрі надання адміністративних послуг, буде просто заборонено вимагати від громадянина бігати і збирати паперові документи. І це стосується абсолютно всього. Я вважаю, що цей якраз той момент, який після того, як бази даних зараз готові до синхронізації, може бути в цей момент уже запроваджений. просто переконаний, що ці речі полегшать долю для багатьох громадян, які бігають між інстанціями, а інстанції зможуть перепочити.

За які електронні послуги ви можете говорити? Я звертаюся до міністра сьогодні інфраструктури. Хто відповідає сьогодні з монобільшості за Донбас? Приїжджайте, поспілкуйтеся з людьми. Люди живуть сьогодні не в ХХІ столітті, а в кам'яному віці. Люди добрі, які електронні послуги? Заарештували Гончаренко Ольгу, тому що була з телефоном, як Мамка сказав, 3100, кнопочний, 17 тисяч гривень штрафу виписали за операцію "Дія". Еле отбили сьогодні в судах наші краївці. Що далі будемо робити? Видавайте смартфони, будуйте сьогодні мережу Інтернет, як в Америці, як в Європі, і запроваджуйте ці закони. Депутатська група "Довіра" просить сьогодні ще поставити законопроект 3715 Лариси Білозір. Колеги, всі, хто збирається до Луганщини, звертайтеся до Сергій Володимировича, я так розумію, житлом, транспортом та харчуванням ви забезпечите. Правильно? Рудик Сергій Ярославович. Шановні колеги, я співпереживаю колезі Шахову, який говорив щойно про незабезпечення інтернетом і відповідно послугами відповідними Луганщини. Але відкрию вам велику таємницю: в багатьох районах Черкащини немає того самого інтернету (на Волині, у Чернівецькій області, у Чернігівській області). Цю карту можна продовжувати. Дуже багато керівників обласних державних адміністрацій, які ставали ними, обіцяли провести G, хтось договорився навіть до 5G, а там 2G немає. Тому, товариство, давайте забезпечимо наш хоча б 3G, а тоді будемо робити все, щоб на конкурсних засадах відбувались електронні закупівлі, тендери і все, що відповідає нормальному, цивілізованому уявленню про цю роботу. Дякую. Виступили представники вашої фракції. (Шум у залі) Ні. Переходимо до голосування, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про особливості надання електронних публічних послуг (реєстраційний номер 5495). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Ставлю на голосування пропозицію відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 5495). Прошу підтримати та проголосувати.

За-235 Рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, представники уповноважені депутатських фракцій та груп, підійдіть на трибуну на хвилинку. А пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.